Prej eden izmed poslancev, mislim, da je bil z vrst SMC, rekel, da voda ne bi smela imeti političnega okusa, barve in vonja, in se popolnoma strinjam. Dejansko glede na to, da gre za vodo, ki je dejansko naš univerzalni vir, naravni vir, sploh ta voda, ko govorimo o čisti pitni vodi, seveda ne bi smela imeti ne okusa, ne vonja in barve. barve. Tudi gospodu ministru sem, mislim, da prejšnji teden, tudi postavil vprašanje glede čistosti oziroma tudi problemov, ki jih doživljamo v našem okolju, se pravi v vzhodni Sloveniji, sploh v Spodnjem Podravju glede čiste pitne vode sploh. To sem samo omenil, ampak se bom sedaj fokusiral na zakon, ampak gre za to, da bolj ali manj vsi prihajamo z nekih določenih regij, kjer imamo težave s kvalitetno čisto pitno vodo. In ko govorim o Zakonu o vodah, je to primarna primarna tudi skrb vseh nas, sploh pa tudi ministrstva in tudi ministra kot takega. Glede zakona, glede 37. člena, in sicer v prvem odstavku 3. točke, gradnja objektov v javni rabi v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov. Sedaj pa bom razložil zadevo naprej. Objekt v javni rabi je lahko objekt oziroma je objekt ali del objekta, katerega raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem in je lahko nestanovanjska stavba, kot je gostinska stavba, poslovna in upravna stavba, trgovska stavba in stavba za storitvene dejavnosti, stavba za promet in stavba za izvajanje komunikacij, stavba splošnega družbenega pomena, obredna stavba in druga nestanovanjska stavba, če je namenjena javni rabi. Tukaj smo potem pri tem, da se pač vrag skriva v podrobnostih oziroma v nekih manjših alinejah, tako kot se je v tem primeru zgodilo tu. Zdaj sem vam naštel, kaj vse so v bistvu tudi objekti v javni rabi, in dejansko res širite nabor objektov, ki se bodo lahko gradili oziroma ki jih boste lahko, bom rekel, po nekih določenih poteh spravili v prostor, kamor ne spadajo oziroma kamor sploh ne bi smeli spadati. Tu imam tudi vprašanje, če mi boste še to dodatno razložili, ker zdaj sem vam pač povedal, za katere objekte gre. Kako boste to urgirali oziroma kako boste tudi to nadzorovali? Ker sem vam razložil, za katere objekte gre, in tudi naštel. Tako dejansko ne drži to, kar ste prej razlagali vsem ostalim.

dejansko bi imeli okolje uničeno tisočkrat bolj, kot ga imamo sedaj, vodo še slabšo, kot jo imamo sedaj. Dejansko v resnici gre zahvala vsem tem nevladnim organizacijam, ki se trudijo in si drznejo in si upajo tudi postaviti po robu, pa ni važno, ali je to zdaj ta politična garnitura ali je bila katera prejšnja. Se pravi, zmeraj so pripravljeni se postaviti na stran dobrega, poštenega in na stran državljanov. Mislim, Mislim, da v takšnem primeru, ko govorite o nevladnih organizacijah, bi jih morali prve poklicati k sebi in jih vprašati za mnenje. Tu je ogromno ljudi, ki delajo v teh nevladnih organizacijah, v bistvu so priznani strokovnjaki na vseh področjih oziroma tudi na določenih področjih, v tem primeru glede vode in okolja. okolja. Prosim, če nam to razložite, kako boste to urgirali. Pa seveda, ko govorimo o vodi – brez vode ni življena. To, da pa politika ne bi smela posegati oziroma si drzniti kupčkati oziroma politično kupčkati v takšnih primerih, ko se pač želi pod pretvezo javnega dejansko privatno spraviti v prostor oziroma tudi privatizirati ta območja oziroma tudi sam vir pitne vode, pa mislim, da nam morajo zazvoniti vsi alarmi in bi morali vsi družno stopiti proti takšnim stvarem, ko gre za naše univerzalno dobro, in to voda je. Hvala.

v razpravi omenil, da imamo nekateri poslanci nekaj proti nevladnim organizacijam. Najbrž me ni dobro razumel. Nič nisem rekel, da imam karkoli proti nevladnim organizacijam, in bi prosil, če se ne zavaja v razpravah. Niti z besedo nisem omenil, da imam karkoli proti nevladnim organizacijam. Podpiram nevladne organizacije, tako okoljevarstvene kot naravovarstvene, in z njimi tudi dobro sodelujem, sem v preteklosti in bom tudi v prihodnosti bodisi pri kakšnih bolj strokovnih zadevah ali pa pri samih čistilnih akcijah, ki jih organizirajo ali pa skupaj organiziramo, kot tisto Očistimo Slovenijo, kjer sem bil glavni organizator čistilne akcije na velikem območju v Zasavju. Tako nimam nič proti nevladnim organizacijam. Rekel pa sem, da pogrešam večkrat njihovo sodelovanje ali pa da se večkrat dvignejo tudi tam, kjer mogoče ni vse skupaj toliko zanimivo, kot pri kakšnih večjih projektih. Samo to sem želel povedati, da tam jih pa pač pogrešam. Kot sem omenil naš primer Rakovnik – odlagališče, nikoli nisem tam nobenega videl, pa je voda zraven, potok in čista pitna voda, narava, ljudje; tam jih pogrešam. Nimam nič proti njim in je prav, da so, in jih spoštujem, ampak večkrat bi jih pa rad videl, da se pridružijo pri kakšnih zadevah. Ali pa mogoče tudi, da bi bilo malo boljše sodelovanje in malo več pogovorov konstruktivnih s samim Ministrstvom za okolje in prostor, pa bi mogoče večkrat našli kašen skupen jezik. Pa da se upošteva tudi strokovne argumente, ne, da je v igri samo politika, kar se tukaj notri zelo rado dogaja.

mi ne širimo nabor objektov, ki jih je možno postaviti na priobali, ampak ga ožamo. Kajti danes v do sedaj veljavni noveli, to se pravi, da če ta novela ne bo sprejeta, je možno graditi tako objekte javne rabe, ki ste jih našteli, kot tudi objekte zasebne rabe na priobalnem zemljišču, če tako predvidi prostorski izvedbeni akt občine, če so izpolnjeni tisti pogoji, ki so sedaj identični, in če sklene Vlada, da zmanjša pas tega priobalnega zemljišča. Se pravi, sedaj je možno pod določenimi pogoji postavljati v priobalni pas tudi objekte zasebnega namena. To omogočata šesti in sedmi odstavek 14. člena, ki ju s to novelo črtamo. Mi pa sedaj predlagamo ožanje te možnosti samo na objekte javne rabe. To se pravi, objekti javne rabe, ki ste jih vi samo en del našteli, niste pa našteli tudi športnih parkov, otroških igrišč in podobnega. Otroška igrišča niso infrastruktura in ne sodijo v ostale izjeme. Lahko so, lahko pa niso. Ni nujno, da so. Želim samo povedati, spoštovani poslanec, da to ožamo samo na objekte javne rabe. In ko ste vprašali, kako bomo nadzirali, kako bomo to regulirali. Čisto preprosto. Teh objektov ni možno umestiti v prostor, če tako ne predvidi prostorski izvedbeni akt občine. Občina si mora skozi svojo diskusijo, skozi vsa soglasja soglasodajalcev oziroma najemodajalcev v postopku sprejemanja občinskega podrobnega prostorskega načrta ali OPN-ja pridobiti vse pozitivno, da je lahko ta raba tudi temu namenjena na priobalnem zemljišču. To se pravi, samo mnenje Direkcije za vode ni dovolj, kot je predvideno v Zakonu o vodah, potrebno je imeti tudi ustrezne prostorske podlage v prostorskih aktih občine. Tam sodeluje pravzaprav vsa lokalna oblast, saj se to izglasuje na občinskem svetu, tam je tudi javna obravnava in so ustrezni javni postopki sprejemanja teh aktov, kjer je možno za kakšen konkreten primer v nekem konkretnem priobalnem zemljišču povedati vse.

Ker nihče ne želi razpravljati, zaključujem razpravo. V razpravo dajem 4. člen ter amandma Poslanske skupine LMŠ, amandma Poslanske skupine Levica in amandma poslanskih skupin SDS, SMC in NSi. Želi kdo razpravljati? Ne vidim želje po razpravi. Zato razpravo zaključujem. O amandmajih bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali danes v okviru glasovanj, pol ure po prekinjeni 7. točki dnevnega reda. S tem zaključujemo to točko dnevnega reda.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila skupina 38 poslank in poslancev s prvopodpisanim mag. Markom Koprivcem. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku predlagatelju mag. Marku Koprivcu. Izvolite. Hvala lepa, spoštovani podpredsednik, za besedo. Spoštovane kolegice poslanke, spoštovani kolegi poslanci! Pred vami je novela Zakona o vrtcih, in sicer gre za eno spremembo, in sicer spremembo 34. člena Zakona o vrtcih, ki govori o pristojnosti občin glede financiranja zasebnih vrtcev. Če se morda ozrem nekoliko nazaj, že v času prejšnje vlade, ko je Ministrstvo za izobraževanje vodil minister dr. Pikalo, se je pripravljala obsežnejša novela Zakona o vrtcih s številnimi spremembami tega področja. Eno izmed področij je bilo tudi sprememba pristojnosti občin glede financiranja zasebnih vrtcev. Ker večina takratnih predlaganih sprememb v tistem času ni mogla priti do obravnav zaradi padca Vlade, je potem nova ministrica, se pravi dr. Simona Kustec, vendarle v proceduro dala večino teh predlaganih sprememb z izjemo ene, in sicer te, ki jo obravnavamo danes. Takrat je iz neznanih razlogov ministrica to spremembo, se pravi, spremembo, ki povečuje avtonomijo občin pri financiranju, enostavno izpustila. Nato smo predstavniki demokratične opozicije vendarle čakali, če bo prišlo do vložitve te dodatne novele in ker do tega ni prišlo, smo se odločili, poslanske skupine SAB, LMŠ, Levica in SD, da to zadevo vložimo sami. Gre pa za to: veste, da imamo v Sloveniji zelo kvalitetno, dobro mrežo javnih vrtcev, razpredeno po celotni državi. Slovimo po tem tudi mednarodno. Po vseh primerjalnih analizah OECD in ostalih smo res v vrhu Evrope in sveta glede kvalitete te javne mreže vrtcev. Poleg tega pa imamo tudi zasebne vrtce, ki so povsem prepuščeni zasebni iniciativi, ustanovi jih lahko vsak z nekim interesom, vse, kar je, morajo biti vpisani v razvid. Se pravi, ministrstvo jim mora dati kljukico, da so pogoji za izvajanje programa, bodisi javnoveljavnega ali ne, ustrezni. Občina pa ob tem, da je financerka vrtcev in na nek način pristojna za to področje, nima pri tem nobene besede. Se pravi, v zadnjih časih se dogajajo situacije, ko so v javnih vrtcih prosta mesta, na drugi strani pa je občina dolžna financirati nek vrtec, ki se iz takšnih ali drugačnih razlogov ustanovi na podlagi zasebne pobude, v višini 85 procentov In ker smo poslušali številne pripombe na ta račun tako s strani občinskih organizacij, vse občinske organizacije so predlagale, da se ta zadeva spremeni, predlagala je stroka, predlagali so jo vzgojitelji, predlagala jo je združenje ravnateljev in na nek način si upam trditi, da je bila zadeva že zelo zelo dobro usklajena, vsi so se strinjali, da je prav, da ima občina kot financerka možnost, v primeru, da je v javnih vrtcih dovolj mest – samo v tem primeru, poudarjam –, da lahko občina odloči, ali bo in v kolikšni meri bo financirala tudi programe v zasebnih vrtcih. Poudarjam, da tukaj ne gre za koncesijske vrtce,

Velikokrat smo slišali s te desne strani očitke glede pravice staršev do izbire. Spoštovane in spoštovani! S predlogom nikakor ne jemljemo nikomur pravice do izbire. Vsak starš se bo lahko še vedno odločal, kam vpisati svojega otroka. Je pa res, da pravica do izbire ni enaka pravici do financiranja. Namreč, ne moremo pričakovati, da se iz javnih sredstev financira, karkoli se hoče. Tukaj bi rad še enkrat poudaril, da vsi tisti vrtci, ki imajo neke alternativne pedagoške metode, bodisi da je to montessori, valdorfska, pa tudi konec koncev katoliški vrtci, so absolutno dobrodošla dopolnitev mreže. Siguren sem, da nobeden od županov tovrstnih vrtcev ne bi prenehal financirati. Gre pa za to, še enkrat ponavljam, da v primeru, da sta na istem območju en javni vrtec in en zasebni vrtec in je v javnem vrtcu dovolj prostora, županom omogočimo možnost nefinanciranja tistega zasebnega vrtca. To jim zgolj omogočimo, tega jim ne preprečujemo.

prosim, da se spremembe potrdijo v korist javnim vrtcem in v korist gospodarnega ravnanja občin. Hvala lepa. PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za izobraževanje, znanost, Hvala lepa, spoštovani podpredsednik. Spoštovani državni sekretar, kolegice in kolegi! Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino na 16. redni seji 11. marca 2021 obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim mag. Markom Koprivcem. Kolegij predsednika Državnega zbora je na 94. seji 12. februarja 2021 sprejel sklep, da se predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku. Zakonodajno-pravna služba je predloženi zakon proučila z vidika njegove skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter z zakonodajno-tehničnega vidika in k njemu podala nekatere pripombe. Njena predstavnica je povedala, da je rešitev v uvodu le kratko predstavljena, manjka obrazložitev dometa predlagane spremembe, predvsem z vidika veljavnih rešitev Zakona o vrtcih in Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Opozorila je tudi na nepojasnjeno razmerje rešitev do relevantne ustaljene ustavnosodne presoje Ustavnega sodišča. V nadaljevanju je pojasnila, da so v mnenju izpostavili še vprašanje skladnosti z načelom zaupanja v pravo ter opozorili na posamezne premalo določene opredelitve. Svoje mnenje je podala tudi Komisija Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport, ki je predlog zakona podprla. Uvodoma je predlog zakona predstavil predstavnik predlagatelja. Predstavnik ministrstva je predstavil mnenje Vlade, ki predlogu zakona nasprotuje. Povedal je, da občine opozarjajo na nujnost dopolnitve določbe 34. člena Zakona o vrtcih z opredelitvijo pristojnosti občine pri odločanju o sofinanciranju zasebnih vrtcev. Pojasnil je, da so glede tega nujno potrebna dodatna usklajevanja, saj gre za občutljivo in zahtevno tematiko, ki jo je treba temeljito proučiti in doreči v izogib kasnejšim pravnim zapletom pri izvajanju zakona. Sledila je razprava, v kateri so nekatere članice in člani odbora menili, da mora imeti zasebni vrtec, ki želi biti sofinanciran s strani občine, oblikovana dva oddelka otrok, kar je Zakon o vrtcih že določal v obdobju od leta 1996 do 2008. Tako bo omogočena zaščita otrok v zasebnih vrtcih, saj je v njihovem interesu trajnost delovanja vrtca. Pohvalili so odlično javno mrežo vrtcev, ki so lahko po kvaliteti in strokovnosti vzor in zgled celemu svetu. Opozorili so tudi na možnost podeljevanja koncesij zasebnim vrtcem s strani države ter menili, da se mora preprečiti negospodarno ravnanje z javnimi sredstvi. Drugi so menili, da so zasebni vrtci prav tako kot javni in vrtci s koncesijo del javne mreže vrtcev ter da mora biti predšolska vzgoja kakovostna in pluralna; takšna pa je lahko le ob sočasnem obstoju tako javnih kot zasebnih vrtcev. Poleg tega so starši dolžni skrbeti za svoje otroke in jih vzgajati skladno s svojimi prepričanji in vrednotami, temu pa sledijo tudi, ko se odločajo o vpisu otroka v vrtec. Poudarili so, da je sofinanciran zasebni vrtec pravica in ne le možnost takrat, ko odpove javno načrtovanje vrtčevskih kapacitet oziroma ga ni mogoče podrediti kriteriju, ki je razpoložljivost javne infrastrukture. Svoja mnenja in stališča so predstavili tudi številni predstavniki institucij, katerih delo je neposredno povezano z vsebino obravnavanih vprašanj, strokovnjaki in predstavniki zainteresirane javnosti, ki so bili vabljeni na sejo. Odbor je v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o členih predloga zakona in jih sprejel. Ker k predlogu zakona na matičnem delovnem telesu niso bili sprejeti amandmaji, Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino Državnemu zboru predlaga, da Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih sprejme v predloženem besedilu.

Hvala lepa za besedo, predsedujoči. Lepo pozdravljeni, poslanke in poslanci! Naj uvodoma povem, da je predšolska vzgoja v naši državi zelo kakovostna, kar nam priznavajo tudi širom po svetu, in to je nekaj, na kar smo lahko zelo ponosni.

Tukaj bi predvsem predstavil posebne pedagogike, kot so montessori oziroma valdorfska. Če pogledamo, koliko je vseh zavodov, lahko rečemo, da je 25 procentov zavodov na področju vrtcev zasebnih, potem je tukaj približno 25 samostojnih in pa približno 50 takšnih vrtcev, ki so pri osnovnih šolah. Skratka, približno 400 vrtcev. Cilj naše države je ohraniti in še izboljšati kakovost predšolske vzgoje in vanjo vključiti čim več otrok, in sicer cilj je, na ravni Evropske unije, 96 procentov. Mi se vsako leto temu cilju seveda tudi približujemo. Kar se tiče zakona, ki je pred nami, gre za to, da je bil vložen s strani poslancev. Ker se je pri prejšnji noveli, ki smo jo obravnavali na začetku leta, začetku leta, vršila razprava predvsem v zvezi s tem tako imenovanim 34. členom, ki naj bi urejal tudi financiranje zasebnih vrtcev. V tej razpravi in tudi v razpravi v Državnem svetu in vsepovsod, kjer je pač razprava potekala, se je izkazalo, da stališča niso usklajena, zato smo se tudi že uvodoma odločili, da ustanovimo delovno komisijo na ministrstvu, kjer bodo v njej predstavniki tako s strani občin kot predstavniki zasebnih vrtcev in seveda tudi predstavniki javnih vrtcev, z namenom, da se poišče na nek način način nek predlog, ki bo sprejemljiv tako na eni strani za občine kot na drugi strani za zasebne vrtce. Vlada, kot je bilo že danes rečeno, je podala mnenje, ki je negativno, ne podpira tega zakona.

Mogoče samo, kaj so tiste stvari, ki bi jih bilo smiselno tukaj omeniti. Čeprav ta zakon na prvi pogled ureja samo financiranje zasebnih vrtcev, ki so ga izpostavile predvsem večje občine, pa menimo, da bi taka sprememba v bistvu pomenila večji poseg v sam sistem upravljanja in delovanja vrtcev. Postavlja se vprašanja, po katerih merilih bodo občine

ki nimajo koncesije in ki je tudi ne morejo imeti, ker trenutna zakonodaja jim tega ne dovoljuje. Gre za te tako imenovane vrtce, ki delajo po posebnih pedagoških načelih, ki sem jih že uvodoma povedal. Potem gre za vprašanje pri samem postopku. Če pristojni organ občine zavrne vlogo, kakšno je pravno varstvo, recimo, zoper odločitev pristojnega organa in predvsem v prehodnih odločbah, se postavlja vprašanje, kaj se zgodi po 1. septembru. Recimo, starš, ki je vpisal v zasebni vrtec, bo potem naenkrat moral plačevati višjo ceno. Verjetno bi se tukaj lahko našlo še kak razlog, ampak naj še ponovim, da zaradi zgoraj navedenih razlogov in pomanjkljivosti predlaganega zakona Vlada Republike Slovenije predlaganemu zakonu nasprotuje in predlaga, da delovna skupina, ki je ustanovljena, nadaljuje z delom in najde ustrezno rešitev. Hvala. lepa. Na vrsti je predstavitev stališč poslanskih skupin. Mag. Dejan Židan bo predstavil stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov. Izvolite. Gospod podpredsednik, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, gospod državni sekretar, lepo pozdravljeni! Socialni demokrati smo z dobrimi nameni pripravili današnji predlog novele Zakona o vrtcih. Sledili smo številnim pozivom občin, ki opozarjajo na nepravično zakonsko obveznost financiranja zasebnih vrtcev brez koncesije. S tem predlogom občinam dajemo možnost izbire; torej izbire, da same odločijo, ali bodo financirale zasebne vrtce ali pa tudi ne. Financiranje lahko torej zavrnejo, vendar le pod pogojem, da imajo v javnem vrtcu na svojem območju dovolj prostora za vse otroke, ki so vključeni v zasebni vrtec. V predlogu zakona je predvideno tudi, da zasebnim vrtcem pripadajo sredstva iz proračuna občine, če ima v vrtec vključenih za najmanj dva oddelka otrok. Dejavnost predšolske vzgoje je zakonska obveznost občin. Zagotavljati in financirati morajo mrežo javnih vrtcev, zato je prav, da imajo tudi vpliv na financiranje zasebnih vrtcev. Velikokrat se namreč zgodi, da imajo občine v javnih vrtcih še prostor, kar morajo kriti, obenem pa morajo financirati tudi zasebne vrtce. Gre torej za dvojno porabo javnih sredstev za isti namen. Finančni viri niso neomejeni, zato financiranje zasebnega iz javnih sredstev nikakor ne sme vplivati na razgradnjo javnega. Vse več raziskav kaže, da ima vključenost otrok v vrtce velike prednosti. Visoka kakovost vzgoje in varstva najmlajših otrok je tako temelj za uspešno vseživljenjsko učenje, socialno vključevanje in osebni razvoj. In svobodna izbira vsakega starša je, ali otroka vpiše v javni ali pa zasebni vrtec. Otroci so različni, imajo različne potrebe in želje, zato bo vsak starš svojemu otroku dal tisto, kar misli, da je zanj najbolje. Pa vendar ta izbira oziroma pravica do javnega ali zasebnega vrtca ne pomeni tudi pravice do financiranja. Že Ustavno sodišče je namreč zavzelo stališče, da so zasebni vrtci dopolnitev ponudbe javne mreže predšolske vzgoje. Zato ureditev, po kateri so zasebni vrtci financirani v obsegu, v katerem država oziroma lokalna skupnost to zmore, ni nerazumna. Poleg tega pa so zasebni vrtci za razliko od javnih vrtcev pri določanju cene programa in plačil staršev samostojni in neodvisni. Zato danes ne sprejemamo nekaterih očitkov, da s predlogom zakona jemljemo pravico staršem do izbire vrtcev. Ni namreč dolžnost države, da bi morala financirati vsak zasebni vrtec, ki ni del javne mreže. S to spremembo pa tudi z ničemer ne omejujemo ustanavljanja in delovanja zasebnih vrtcev. Kar pa je bistveno pri razpravi o javnem in zasebnem, pa je, da je ključnega pomena za kakovostno predšolsko vzgojo ravno javna mreža vrtcev, ki omogoča dostop vsem otrokom, ne glede na njihove osebne okoliščine. Torej premoženjski ali socialni položaj, spol, veroizpoved, intelektualne sposobnosti, razredno ali drugo pripadnost, politično ali pa ideološko prepričanje. Gre za uresničevanje socialne države, zato je povsem razumljivo, da mora država v prvi vrsti poskrbeti za financiranje javnega. Veseli nas, da predlog zakona podpirajo tako Skupnost vrtcev Slovenije, Združenje ravnateljev vrtcev Slovenije in Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije. Žal pa nam je, da Vlada ne podpira predloga zakona, čeprav pravi, da se zaveda nujnosti zakonodajni sprememb na tem področju. Socialni demokrati podpiramo spremembe in prosimo za podporo tudi vse ostale poslanske skupine. Hvala za pozornost. lepa. Stališče Poslanske skupine Stranke modernega centra bo prestavila Mateja Udovč. Izvolite. Spoštovani! Novela Zakona o vrtcih, ki je pred nami, ureja manjše spremembe zakona, ki pa kljub temu prinašajo večje spremembe v organizaciji in financiranju predšolske vzgoje. Tako predlog zakona uvaja dve glavni rešitvi. Novela zakona določa dva dodatna pogoja, ki bi ju moral po novem izpolnjevati zasebni vrtec za pridobitev financiranja iz občinskega proračuna. Ta dva nova pogoja sta minimalno število potrebnih oddelkov in obstoj prostih mest v javnih vrtcih. Zasebni vrtec bi tako moral imeti po noveli zakona zagotovljena dva oddelka otrok, pri tem pa se je treba zavedati, da v Sloveniji zadnja štiri leta število rojstev upada. V letih od 2008 do 2017 se je v Sloveniji vsako leto rodilo več kot 20 tisoč živih otrok, v letu 2018 pa se jih je prvič po desetih zaporednih letih rodilo manj kot 20 tisoč, v 2019 pa že drugič. Leta 2020 se je rodilo 5 odstotkov manj otrok kot v letu poprej. Glede na število rojstev kaže, da bo v prihodnje zelo težko zagotoviti za dva oddelka otrok, sploh v manjših občinah, kjer imajo do 2 tisoč prebivalcev. Druga rešitev, ki jo uvaja novela, pa je, da je odločitev o financiranju zasebnega vrtca v celoti prepuščena občinam. To pomeni, da novela občinam omogoča zavrnitev financiranja zasebnega vrtca, če imajo občine v javnih vrtcih dovolj prostih mest za vse otroke, ki bi bili vključeni v zasebni vrtec. Zavedamo se, da je dejavnost predšolske vzgoje izvirna pristojnost občin. Res je tudi, da bi zato morale občine na svojem območju zagotavljati zadostno število kapacitet javne službe. Pa vendar ni bilo vedno tako. V določenih obdobjih so ravno zasebni vrtci reševali stiske staršev, ker nekatere občine v javni mreži niso zagotavljale dovoljšnega števila mest za vse predšolske otroke, ki so potrebovali varstvo. Takrat je bilo zelo priročno poseči po drugačni možnosti, po alternativi, za katero občinam ni bilo potrebno vložiti niti centa v infrastrukturo, to so bili zasebni vrtci. V predlogu novele po naši oceni niso upoštevane življenjske situacije, ki starše celo silijo, da zaradi oddaljenosti delovnega mesta oziroma službe ter posledično časovne stiske svoje otroke oddajo v varstvo tistemu vrtcu, v katerem ga bodo uspeli tudi prevzeti v določenem času, to je v devetih urah. To je eden od pogostejših kriterijev, da starše ne zanima, ali je vrtec javen ali zaseben, ampak da je kakovosten ter časovno in prostorsko dostopen. Ne smemo pozabiti, da smo konec januarja sprejeli vladno novelo Zakona o vrtcih, ki je med drugim uvedla brezplačen vrtec za drugega in vse nadaljnje otroke iz iste družine. Ta rešitev odpira tudi možnost, da se bodo po novem v vrtce vpisovali tudi otroci, ki se sicer ne bi, če za njih vrtec ne bi bil brezplačen. Zaradi tega lahko upravičeno pričakujemo tudi večji pritisk na vrtce. Takrat bomo zopet vsi hvaležni, da imamo tudi kakšen zasebni vrtec. Danes je okoli 5 odstotkov predšolskih otrok vključenih v zasebne vrtce. Po naši oceni je glede na razpravo, ki smo ji bili priča na matičnem odboru, ta odstotek tako nizek, da nikakor ne more predstavljati resne grožnje mreži javnih vrtcev. V Poslanski skupini Stranke modernega centra podpiramo javne vrtce in javno šolstvo. Podpiramo tudi rešitev, ki omogoča, da sledijo cilju čim večji vključenosti predšolskih otrok v institucionalno varstvo. V zasebnih vrtcih pa vidimo konkurenčnost in pestrost, ki jo v naši družbi zasebni vrtci tudi zagotavljajo. Zato obravnavane novele Zakona o vrtcih ne moremo podpreti. Na pristojno ministrstvo pa apeliramo, da v okviru že imenovane posvetovalne skupine, katere naloga je najti ustrezno rešitev glede financiranja zasebnih vrtcev, to rešitev v sodelovanju z vsemi deležniki čim prej oblikuje in jo tudi čim prej predloži v obravnavo Državnemu zboru. Hvala lepa. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Levica bo predstavil Željko Cigler. Izvolite. ŽELJKO Predsedujoči, hvala za besedo. Spoštovani gospod državni sekretar, kolegice in kolegi! Ta zakon glede financiranja čistih zasebnih vrtcev brez koncesije, ki delujejo po lokalnih skupnostih, ki ga predlagamo v opoziciji, bomo v Levici podprli. Veljavna ureditev omogoča zasebnim vrtcem, da pridobijo javna sredstva od lokalnih skupnosti, čeprav nimajo koncesije, ne opravljajo javne službe in ne odgovarjajo na družbene potrebe v posameznih občinah. Zakon občinam zapoveduje, da morajo financirati zasebni vrtec zgolj in samo, če se ta pojavi, ne glede na to, ali občina ta vrtec potrebuje ali ne. In trenutna ureditev izčrpava občinske proračune in vodi v počasno, a vztrajno privatizacijo predšolske vzgoje. Prav zaradi slednjega so tako Združenje mestnih občin, Skupnost občin Slovenije kot Združenje občin Slovenije, torej vse občine iz te države, podprle predlagano spremembo zakona, ki je danes pred vami. Namreč, če občina ne more zagotoviti dovolj prostih mest v javnih vrtcih, lahko zasebnemu vrtcu podeli koncesijo. Podelitev koncesije pomeni, da opravlja zasebni vrtec javno službo in ima enak program kot javni vrtec, s posebno pogodbo o koncesiji pa se opredeli obseg sredstev, ki jih zasebnemu vrtcu s koncesijo zagotavlja občina. Čeprav v Levici menimo, da bi občine morale za vse otroke zagotoviti prosta mesta v javnih vrtcih in da potreba po koncesijah ne bi smela nastajati, ta zakon na področje konsecij ne posega. Skratka, opozicijski zakon, ki smo ga pripravili, na področje koncesij ne posega. A tudi zasebni vrtci, ki nimajo koncesije, pridobijo pravico do avtomatičnega financiranja s strani občine. Pazite, občine so ta sredstva dolžna izplačevati, kljub temu da so v javnih vrtcih, katerih ustanoviteljica je občina, še prosta mesta. In zaradi takšnega nesmotrnega financiranja zasebnih vrtcev je v urbanih središčih vedno več zasebnih vrtcev, še posebej v Ljubljani, ki niso vključeni v javno mrežo in ki nastajajo popolnoma stihijsko ter ne odgovarjajo na dejanske družbene potrebe po varstvu otrok v občini. Zakon, o katerem odločamo danes, pa občinam omogoča, da financiranje zasebnega vrtca zavrnejo, če potreb po dodatnih kapacitetah v občinah ni. Logično! Predlagano je torej, da lahko občina zavrne financiranje zasebnih vrtcev brez koncesije, če občina v javni mreži zagotavlja dovolj prostora za vse otroke iz svoje občine. V Levici takšno rešitev problema podpiramo. V Levici smo v resnici predlagali še korak dlje. Potreba po financiranju zasebnih vrtcev brez koncesije sploh ne obstaja. Če država ali občina ne zagotavljata ali začasno ne zagotavljata dovolj prostih mest v javnih vrtcih, imata možnost do vključitve zasebnih vrtcev v javno mrežo preko podelitve koncesije za opravljanje javne službe predšolske vzgoje. Zato smo z amandmajem predlagali, da se javno financiranje zasebnih vrtcev brez koncesije v celoti ukine, a tega amandmaja poslanci pač takrat na odboru niste sprejeli. V Levici se zavzemamo za vsem dostopno in brezplačno predšolsko vzgojo znotraj sistema javnih vrtcev. Spodbujanje zasebnih oblik varstva ter javno financiranje zasebnih vrtcev pomeni nevarnost, da država ne bo več videla potrebe, da je potrebno povečati kapacitete javnih vrtcev. Če kapacitete javnih vrtcev ne bodo dovolj velike, se bo vedno več staršev prisiljeno posluževati zasebnih vrtcev in zasebnih varuhov, to pa pomeni počasno, a vztrajno privatizacijo predšolske vzgoje v Sloveniji. To dokazuje tudi inflacija zasebnih vrtcev v urbanih središčih, kot sem že prej omenil. Gre za škodljivo pretakanje javnega denarja v zasebne žepe, brez da bi zasebni kapital reševal dejansko družbene potrebe. Nasprotno, financira se dražje vrtce, ki si jih mnogi ne morejo privoščiti. Poleg tega se zasebni vrtci ne odpirajo na podeželju ali tam, kjer bi za to obstajala družbena potreba, ampak tam, kjer si lahko ustanovitelj obeta, zasebnega vrtca seveda, dobiček od izvajanja gospodarske dejavnosti. Ta zakon, ki omejuje javno financiranje zasebnih vrtcev, bomo zato v Levici podprli. V prihodnosti pa si bomo še naprej prizadevali, da se javno jasno loči od zasebnega in da se javno financiranje čisto zasebnih vrtcev brez koncesij enostavno ukine. Tudi v Levici poudarjamo, da so javni vrtci v Sloveniji po mednarodnih priznanjih in po vseh raziskavah, ki so bile glede vrtcev opravljene, in tudi glede statusa / nerazumljivo/ in kvalitete varstva otrok v javnih vrtcih v Sloveniji, javna storitev v korist otrok in staršev vrhunska na svetu, na katero smo v državi lahko ponosni, in to moramo ohraniti. Hvala lepa. Stališča Poslanske skupine Nove Slovenije - krščanskih demokratov bo predstavila Iva Dimic. Izvolite. IVA Spoštovani podpredsednik, spoštovani državni sekretar, kolegice in kolegi! Z novelo Zakona o vrtcih želi pretežni del levice, opozicije onemogočiti pravico do brezplačnega vrtca za drugega otroka iz iste družine, ki sta istočasno vključena v vrtec, in pravico do brezplačnega vrtca za starše treh, štirih ali več otrok, vključenih v zasebne vrtce. Ministrici Simoni Kustec je v slabem letu dni uspelo to, kar njenim predhodnikom ni uspelo v skoraj 10-ih letih, to je ponovno zagotoviti brezplačen vrtec za drugega oziroma vse nadaljnje otroke iz iste družine. Verjetno od tu izvira ves strd in želja po omejevanju in blokiranju financiranja tistih otrok, katerih starši želijo vzgajati otroke skladno s svojimi prepričanji in vrednotami. Žal so na svojo stran dobili tudi nekatere župane, ki si želijo odločati kdo, kje, kako in na kakšen način bodo starši vzgajali svoje otroke. Novi Sloveniji se sprašujemo, ali ni svoboda odločanja staršev in otrok, občanov nad svobodo župana. Naj še enkrat poudarim, da je v 11. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja zapisano, da se za opravljanje javne službe na področju vzgoje in izobraževanja organizira javna mreža, ki jo sestavljajo javni vrtci in šole, zasebni vrtci in šole ter zasebniki, ki imajo koncesijo. Iz tega prvega odstavka 11. člena ZOFVI-ja je jasno razvidno, kaj je javna mreža, in zato v Novi Sloveniji razumemo željo po spremembi, ki jo želi vnesti opozicija kot začetek razgradnje ustavne pravice in nadaljevanje boja proti zasebnikom in zasebni lastnini. Na slednje je opozorila tudi Zakonodajno-pravna služba. Po zakonu mora biti predšolska vzgoja kakovostna in pluralna, takšna pa je lahko le ob sočasnem obstoju in razvijanju tako javnih kot zasebnih vrtcev. Starši imamo dolžnost in pravico svoje otroke vzgajati skladno s svojimi prepričanji, vrednotami, z drugačnimi pristopi in metodami ter načini poučevanja. To je ustavna pravica, ki nam omogoča pluralnost, tudi ko se odločamo ob vpisu otroka v vrtec. V Novi Sloveniji smo si v zadnjih letih z vlaganjem zakona o brezplačnih vrtcih prizadevali, da bi vsakokratna vlada in ministri vendarle uspeli razumeti, da so dostopni, kvalitetni in seveda tudi cenovno dostopni brezplačni vrtci pomembni pri načrtovanju družine in otrok. Taki ukrepi morajo biti dolgoročni, če želimo v Sloveniji popraviti sliko starajoče družbe. Zagotovo ne smejo biti ti ukrepi vezani na menjavanje vlad, aktualno politiko in lokalne oblasti oziroma župane. Potrebno je ponovno obuditi zavedanje, da so otroci bogastvo in ne breme za občinski proračun. Ministrstvo se je zavezalo, da bo predlog sprememb zakona na področju financiranja pripravilo in rešitev uskladilo z vsemi deležniki, ki se jih predšolska vzgoja dotika. Verjamem, da bo to delo opravljeno še pred poletjem. Ponovno se želim opravičiti za nenamerno pomoto pri glasovanju na odboru. V Novi Sloveniji bomo glasovali proti zakonu. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek bo predstavil mag. Andrej Rajh. Izvolite. Spoštovani podpredsednik, državni sekretar, kolegice poslanke in poslanci! Hvala za besedo. Področje predšolske vzgoje je pomemben del izobraževalne politike v Sloveniji in vključuje vse vrste storitev, ki zagotavljajo varstvo in vzgojo otrok pred vstopom v obvezno osnovno šolo. Na oblikovanje politike vzgoje in varstva predšolskih otrok po posameznih državah nedvoumno vplivajo pogledi na vprašanje, ali država prepozna področje predšolske vzgoje in varstva kot javni ali kot zasebni problem. V državah, kjer področje predšolske vzgoje zaznavajo kot zasebni problem zaposlenih staršev, so politike vzgoje in varstva predšolskih otrok manj razvite in usmerjene predvsem na posamezne skupine otrok. Nasprotno pa so države, ki so predšolsko vzgojo prepoznale kot področje javnega interesa, razvile politiko, ki razume pravico do kakovostnih programov predšolske vzgoje kot temeljno pravico. Slovenija brez dvoma spada v drugo skupino držav, kajti stopnja kakovosti slovenskih vrtcev je izjemna in se lahko meri z nekaterimi najboljšimi vrtci v Evropi. Z načinom financiranja predšolske vzgoje smo se v Državnem zboru nazadnje srečali pred dobrim mesecem in pol ob obravnavi novele Zakona o vrtcih, ki jo je predložila aktualna vlada. V okviru slednje smo poslanci med razpravo naslovili tudi uvodoma omenjeno pomembno problematiko financiranja zasebnih vrtcev, a ker smo opozicijske stranke ostale na nasprotnih stališčih kot vladna koalicija, smo vložile svojo novelo Zakona o vrtcih, ki po naši oceni financiranje zasebne predšolske vzgoje ureja na edini ustrezen način. Predlog, ki je pred nami, tako naslavlja financiranje zasebnih vrtcev, ki smo ga skušali urediti že dvakrat. Prvič nam je načrte preprečil odstop tedanjega predsednika Vlade Marjana Šarca, drugič pa trenutna koalicija. S prelagano novelo zakona povečujemo avtonomijo občinam na način, da lahko te zavrnejo financiranje zasebnega vrtca v primeru, če imajo občine na svojem območju dovolj prostih mest v javnih vrtcih. Obstoječa višina financiranja se ne spreminja in v primeru danega soglasja občine ostaja pri 85 odstotkih sredstev na posameznega vključenega otroka. Dodaten pogoj za pridobitev soglasja občine pa je, da mora imeti zasebni vrtec dva oddelka in ne enega, kot je to določeno sedaj. Predlagana sprememba se uveljavlja s 1. 9. 2024. Naj uvodoma poudarim, da bistvo predloga ni v varčevanju, ampak gre za načelno vprašanje, kam se bo ta država usmerila in kam bo dala poudarek. Kot sem omenil že v uvodu, imamo v Sloveniji izjemno kakovostne javne vrtčevske programe, za katere smo se odločili, da bodo prevladujoča oblika predšolske vzgoje v naši državi. Kljub temu da država dopušča možnost ustanavljanja zasebnih vrtcev, ki jih tudi 85-odstotno financira, pa v SAB menimo, da je prav, da damo občinam, ki sofinancirajo programe v zasebnih vrtcih, v primeru prostih javnih kapacitet možnost podati soglasje k financiranju zasebnih vrtcev. Če so v javnih vrtcih prosta mesta, bi bilo namreč za ustanavljanje novih zasebnih vrtcev neracionalno porabljati občinska sredstva. Ta določba je bila praktično v tej vsebini vključena že v predlog sprememba Zakona o vrtcih v času vlade, kateri del smo bili tudi SAB, v noveli, ki jo je predlagala aktualna vlada, pa je očitno po nekem naključju izpadla. Zato smo opozicijske stranke problematiko ločevanja javnega in zasebnega, ki smo jo v prejšnji noveli pogrešale in za katero smatramo, da je močno aktualna, naslovile same. Verjamemo, da je predlog ustrezen, zato bomo v Poslanski skupini SAB novelo, ki smo jo sopodpisali, podprli.

Hvala za besedo, spoštovani podpredsednik. Spoštovani državni sekretar, spoštovane kolegice in kolegi! Med izvirne pristojnosti občinskega financiranja dobrin in storitev javnega pomena, ki so jih občine dolžne zagotavljati svojim prebivalcem, med drugim spada tudi skrb za predšolsko varstvo in vzgojo otrok. V okviru te skrbi so tako občine dolžne poskrbeti za infrastrukturo, financiranje stroškov, plač zaposlenih in sofinanciranje cene staršem na podlagi socialne zakonodaje. Slovenija ima izjemno kakovostno mrežo javnih vrtcev, katerih ustanoviteljice so občine. Število prostih mest in način izvajanja programa prilagajajo potrebam lokalnega prebivalstva. Statistični podatki o število rojstev v zadnjih dvajsetih letih pokaže naslednjo sliko. Od leta 2000 do 2007 je bilo število rojstev nižje od 20 tisoč. V letih 2008 do 2017 je število presegalo 20 tisoč, v zadnjih treh letih pa je ponovno padlo pod to številko. V letih, ko je število rojstev presegalo 20 tisoč, je posledično temu prihajalo do pomanjkanja števila prostih mest v javnih vrtcih, čemur je sledila logična posledica ustanavljanja zasebnih vrtcev. Vse do leta 2008 je veljalo, da morajo imeti zasebni vrtci, v kolikor želijo pridobivati javna oziroma občinska sredstva, zagotovljena vsaj dva oddelka otrok. Sprememba zakonodaje v letu 2008 je ta pogoj znižala na en oddelek. Nič narobe, saj je bilo to obdobje, ko javne kapacitete niso zadostovale za pokrivanje vseh potreb po vpisu otrok. Na območju celotne Slovenije v letu 2010 delovalo 38 zasebnih vrtcev, danes jih je od tega jih ima zgolj 15 podeljeno koncesijo. V zadnjih letih v večini občin še vedno potekajo pospešene investicije v obnovo, dogradnjo in novogradnjo vrtčevskih kapacitet, kot povedano prej, pa število rojstev žal upada že tretje leto zapored. Po veljavni zakonodaji občine ne odločajo samostojno o financiranju zasebnih vrtcev, ampak so dolžne ob izpolnitvi zakonskih pogojev avtomatično sofinancirati 85 odstotkov sredstev za posameznega otroka, vključenega v tak vrtec. Občina danes nima prav nobenega vpliva na ustanavljanje zasebnih vrtcev. In kaj se dogaja danes? Prazna mesta v javnih vrtcih in istočasno sofinanciranje mest v zasebnih vrtcih. Vprašanje o gospodarnosti tega že ima svoj odgovor. Občine so pri svojem stališču jasne; na tak način stran vržen denar bi se lahko uporabil kako drugače. Verjetno bi lokalne skupnosti lahko kakšni socialno ogroženi družini plačale kakšno položnico več, domovi za ostarele bi lahko dobili kakšno dodatno prostorsko pridobitev, zgradil bi se še kakšen pločnik za večjo varnost naših šoloobveznih otrok. V Desusu smo bili, smo in bomo vedno zagovorniki javnega. Javno zdravstvo in javno šolstvo morata služiti po svojih storitvah vsem in pod enakimi pogoji. In če gre za javno pobiranje finančnih sredstev vseh državljank in državljanov, ki jih potem namenjamo zadovoljevanju splošnih družbenih potreb, v tem primeru gre za vzgojo in varstvo vseh naših otrok, in če v ta namen vsi vlagamo v šolanje vzgojiteljic in v gradnjo, potem je zelo neodgovorno do nas samih, da plačujemo hkrati za vsa prazna mesta v javnih vrtcih in istočasno sofinanciramo zasebne vrtce samo zato, ker za nekoga vzgojitelji in programi javnih vrtcev niso dovolj dobri in iščejo druge alternative. Pa da ne bomo napačno razumljeni, nič nimamo proti uresničevanju svobodne gospodarske pobude za ustanavljanje zasebnih osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih ambulant in še česa, kar je itak že javno zagotovljeno. Strinjamo se, da je prav, da imamo možnost izbirati med različnimi izvajalci storitev. Nerazumno pa se nam, vsaj večini od nas, zdi, da gre za takšno neodgovorno in negospodarno ravnanje z davkoplačevalskim denarjem. Rešitve predloga zakona so bile usklajevane že pred časom. V Poslanski skupini Desus smo jim takrat namenili večinsko podporo in tako bo tudi danes. Hvala. lepa. Stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke bo predstavil Dušan Šiško. Izvolite. Lep pozdrav vsem skupaj! Predšolsko obdobje je zelo pomembno za otrokov razvoj, predvsem kar se tiče čustvenega razvoja in socializacije. Starši imajo zato vso pravico, da skladno s svojimi svetovnonazorskimi prepričanji in vrednotami sami izberejo vrtec oziroma program, v katerega želijo vpisati svojega otroka. To je njihova ustavna pravica. Spremenjen način financiranja pa staršem jemlje pravico do proste izbire vrtca. S predlogom zakona se namreč spreminja in dopolnjuje 34. člen Zakona o vrtcih, po katerem lahko občine v primeru, da število mest v javnem vrtcu ni polno zasedeno, prepove odprtje oziroma preneha financirati zasebni vrtec. Ravno tako lahko preneha financirati v primeru, da zasebnik nima ključnih najmanj dva oddelka za otroke. V Poslanski skupini Slovenske nacionalne stranke smo proti takim spremembam, saj smo mnenja, da mora biti nujno zagotovljena kakovostna in pluralna predšolska vzgoja, kar pa je lahko le ob sočasnem obstoju tako javnih kot zasebnih vrtcev. Zasebni vrtci so le dopolnitev ponudbe oziroma če želite dodana vrednost glede dodatnih programskih vsebin. Po drugi strani pa so v zasebne vrtce vključeni le 4 odstotki otrok, s čimer je Slovenija na samem repu Evropske unije. Predlagatelj želi, kot navaja, preprečiti negospodarno ravnanje z javnimi sredstvi, ker naj bi šlo po njihovem mnenju za dvojno porabo javnih sredstev za isti namen. To ne drži. Otrok v zasebnem vrtcu stane občino približno 60 odstotkov stroškov glede na otroka v javnem sektorju. Poleg tega občina javnemu vrtcu krije še vse stroške vzdrževanja, različne izredne stroške in tako naprej. Zastavlja se nam tudi vprašanje, kako bodo občine delovale v primeru, ko se bo v občini nahajalo več zasebnih vrtcev. Namreč, na osnovi kakršnih oziroma katerih kriterijev bo odločala, katerim zasebnim vrtcem bo dovolila nadaljnje delovanje in katerim ne, se pravi, kateri zasebni vrtec bo še naprej financirala in katerega ne. Upam si trditi, da bo šlo tu po principu simpatij oziroma osebnih zamer. Odločanje bo tako odvisno od vladajoče politične garniture, se pravi stranke in simpatizerjev, ki bodo prišli na oblast na lokalnih volitvah, od simpatij župana in občinskih svetnikov do programa vrtca, osebnih ali političnih zamer in tako dalje. Ravno tako se ne strinjamo s predlogom, da mora imeti zasebni vrtec najmanj dva oddelka, saj to pomeni, da bodo zasebni vrtci zunaj urbanih območij med prvimi, ki bodo izgubili pravico do financiranja. Slovenija je celota, ni samo Ljubljana. Na tem mestu bi si morali raje zastaviti vprašanje, zakaj starši raje vpišejo otroke v dražje zasebne vrtce, in na osnovi tega graditi zakon naprej. Zakon je potrebno urediti na novo, v celoti, ne samo po drobtinicah, tako kot se ves čas pri vseh zakonih v tem hramu demokracije počne. Hvala. lepa. Stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke bo predstavila Mojca Škrinjar. Izvolite. Hvala lepa. Pozdravljeni! Predlagatelji poslanske skupine SD, Levica, Stranke Alenke Bratušek, LMŠ so vložili Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih, v katerem predlagajo, da občine lahko zavrnejo financiranje zasebnega vrtca, če ima javni vrtec v občini dovolj prostih mest, hkrati pa naj bi bil pogoj za ustanovitev zasebnega vrtca zagotovljenih vsaj za dva oddelka vključenih otrok. Razlog naj bi bil, da so občine navedle, da so v javnih vrtcih prosta mesta, hkrati pa so zasebni vrtci polni. Občine namreč investirajo v nove zgradbe javnih vrtcev, morajo pa tudi javnemu vrtcu plačevati nezasedena mesta. Tako naj bi občina s tem predlogom prihranila in tudi povečala svojo avtonomijo. Zakonodaja določa, da mora občina pričeti s postopkom gradnje vrtca ali razpisati koncesijo, če je izražen v občini interes za vključitev enega oddelka otrok. Vrtec se financira s plačili staršev ter davkoplačevalskimi subvencijami za posameznega otroka, usmerjenimi iz občine v vrtec, višina subvencije pa je odvisna od prihodkov staršev. Občina usmerja davkoplačevalski denar v obliki subvencije tudi v zasebni vrtec, le da od posameznega pripadajočega zneska za posameznega otroka plača le 85 odstotkov subvencije, ki pokriva poleg starševskega plačila, ceno vrtca, pri tem pa občina ne izračunava zneska na podlagi cene programa konkretnega vrtca, temveč na podlagi izračuna povprečne cene programov javnih vrtcev v občini. Predlog zakona povsem zgreši namen, ki je očitno napolniti javni vrtec ter upravičiti občinsko investicijo, prihraniti davkoplačevalski denar ter tako zmanjšati zakonodajno odvisnost občine od države. Izračun pokaže, da prihranek zaradi le 85-odstotnega financiranja subvencij otrokom, vključenih v zasebnih vrtec, pri polno zasedenem enem oddelku predstavlja prihranek v višini, ki omogoča, da občina v celoti financira štiri nezasedena mesta v javnem vrtcu. Zato navedba o prihrankih zaradi tega ukrepa ne drži. Ne drži tudi navedba o večji avtonomiji občin zaradi odločanja, ali se sme ustanoviti zasebni vrtec v občini. S predlaganim ukrepom se ovira prosti trg storitev, še zlasti zato, ker predlagatelj nima resnega merila, kako bi v primeru več ponudnikov izbral nekega zasebnega ponudnika, kar odpira vrata možni korupciji. Določilo o pogoju dveh oddelkov za ustanovitev zasebnega vrtca je neživljenjsko. Ustanovitelji zasebnih vrtcev praviloma pričnejo svojo dejavnost z omejenimi sredstvi v lastnih nepremičninah, ki jih morajo preurediti, ob zelo zahtevnih normativih za izvajanje predšolske vzgoje. Začenjajo običajno z enim oddelkom, plače zaposlenih v zasebnih vrtcih pa morajo biti po zakonu takšne kot v javnih vrtcih. Določilo bo povsem onemogočilo ustanavljanje zasebnih vrtcev. Predloženi zakon trajno ovira zasebno pobudo, kar bo v bodočnosti lahko povzročilo tudi hude motnje pri zagotavljanju predšolske vzgoje, saj noben zasebnik ob takih pogojih ne bo mogel niti želel ustanoviti vrtca, saj je vložek preobsežen za povprečnega ustanovitelja zasebnika, tveganje, da bi mu občina zavrnila financiranje, pa popolno. Kdo bi vendar lahko zgradil stavbo, investiral milijon ali dva, predložil program vrtca v sprejetje pristojnemu strokovnemu svetu, kar mora storiti po zakonu, nato pa ob vsem denarnem vložku v zgradbo, v kadre, za dve vzgojiteljici in dve pomočnici, dobil zavrnitev financiranja svojega vrtca. Če bi se še kdaj ponovila situacija, kot jo omenjajo pri obrazložitvi predlagatelji sami, ko je v Sloveniji hudo primanjkovalo prostih mest v vrtcih, bi po opustošenju, ki ga bo povzročil predlagani zakon, nikoli več se ne pojavili zasebni vrtci kot rešitelji situacije. Zakon tako predstavlja nedemokratično omejevanje zasebne pobude in splošno nevarnost za zagotavljanje polne storitve staršem, ki potrebujejo varstvo otroka. Če pa v javnih vrtcih prosta mesta niso zasedena, hkrati pa so v zasebnih polno zasedena, mora pa občina preveriti, kaj je narobe z javnim vrtcem. Javna sredstva za javne vrtce prispevajo tudi starši, ki imajo otroke v zasebnih vrtcih. Torej, danes lahko vidite, da ne morete dobiti prostora v vrtcu v Ljubljani, v Brezovici pa še v marsikateri občini. Ta hip rešujejo to zagato zasebni vrtci. Hvaležnost pa taka!

Dober dan! Danes smo slišali različna mnenja, zagovornike za in zagovornike proti temu predlaganemu zakonu. V LMŠ bomo seveda zakon podprli, ker rešuje predvsem tista vprašanja, ki jih nasprotniki nočejo slišati. Izražajo misel, da bi morali biti hvaležni, in lažnive trditve, kot so, da lokalna skupnost v času krize, v času baby booma ni vložila niti enega centa v predšolsko vzgojo in da so to situacijo reševali zasebni vrtci. Da so bili zasebni vrtci v pomoč in da so dobrodošli že zaradi tega, ker kot liberalci razmišljamo v smeri, da je možnost izbire vedno dobrodošla, možnost izbire ni tista, ki bi morala omogočati tudi obvezno plačilo. Namreč, zavedati se je treba, da večina staršev v resnici želi imeti vrtec v neposredni bližini, tako kot imajo imajo trgovino, tako kot imajo urade in vse ostalo. Še posebej v večjih mestih, ker je bila danes izpostavljena večkrat Ljubljana, lahko rečemo, da tudi v času krize, ko je primanjkovalo mest v vrtcih, je Mestna občina Ljubljana – samo kot primer – vložila ogromno proračunskih sredstev in investirala v razširitve prostorov predšolske vzgoje. Tisto, kar je pa bolj pomembno pri celi zadevi, pa je, da je računati – in če damo kaj na to – na samoodločbo lokalne samouprave po vodenju in nenazadnje tudi odločanju, kam daje sredstva. In če kje, bomo vedno nasprotovali, da se ista stvar plačuje dvakrat; namreč, enkrat kot prazen prostor in drugič kot zasedeni prostor v zasebnem vrtcu. Neodgovorno in nesramno pa je, kadar govorimo o zasebnih vrtcih in mešamo pojme, kot so zasebni vrtec in zasebni vrtec s koncesijo. Nihče nikdar in nikoli ni odrekal pravice vsem tistim vrtcem, ki so zasebni vrtci in imajo koncesijo. In če imajo koncesijo, pomeni, da je bil tudi izražen javni interes, da takšni vrtci tudi delujejo v lokalni skupnosti, in ne vidimo prav nobenega smisla in potrebe, da bi seveda takšnemu vrtcu ukinili koncesijo. Izgovor države oziroma pristojnega ministrstva, da ne podpira teh rešitev zgolj in samo zato, ker vidi, da so mišljenja razdeljena in da bo z neko skupino dosegla nek konsenz, vam povem, da je že vnaprej zadeva obsojena na propad. Možna rešitev je – za kar se pa seveda država nikoli ne bo odločila –, to pa je, da prevzame stroške takšnega načina financiranja država, lokalni skupnosti pa pusti, da lahko vodi svoje posle v lokalni skupnosti sama, kajti edino takrat bo država priznala, tako kot povsod v demokratičnih državah v Evropi, da ima lokalna skupnost tudi suverenost nad odločanjem o svojem proračunskem denarju. Predšolska vzgoja je v Sloveniji urejena boljše kot marsikje v Evropi. Pohvalimo se lahko z zelo visoko vpisanostjo v predšolsko vzgojo, kar seveda ima plus na različnih področjih. vse to ne more biti izgovor, da govorimo, da gre za kratenje svobodne gospodarske pobude. Nihče in nobena lokalna skupnost nikdar ni mogla in tudi ne more prepovedati odločitev zasebnikov, če se odločijo, da ustanovijo zasebni vrtec. To pa ne pomeni, da ker se je nekdo odločil, da bo šel v smer zasebnega vrtca, da je potem občina tudi dolžna ga financirati, ob tem da ima sama prazne prostore. LMŠ bo seveda predlog podprla. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Ker k predlogu zakona matično delovno telo ni sprejelo nobenega amandmaja in ker amandmaji prehodni in končni določbi niso bili vloženi, zaključujem drugo obravnavopredloga zakona. Odločanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili čez pol ure v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda in 67. izredno sejo zbora, ki jo bomo z glasovanji nadaljevali ob 14. uri in 10 minut. Hvala lepa.

Prehajamo na glasovanje zbora o predlogih odločitev. Poslanke in poslance prosim, da preverite delovanje glasovalnih naprav. Nadaljujemo s prekinjeno 5. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah v okviru skrajšanega postopka. Nadaljujemo z drugo obravnavo to je z odločanjem o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 30. marca 2021, ki je objavljen na e-klopi. Prehajamo na odločanje o amandmajih poslanskih skupin SDS, SMC, NSi k 2.

Prehajamo na odločanje o amandmaju poslanskih skupin SDS, SMC in NSi k 2. členu pod številko 1. Kolega Željko Cigler, obrazložitev v imenu poslanske Spoštovani! Z 2. členom predloga zakona se spreminjajo določbe o posegih na vodna in priobalna zemljišča. Kot smo prej ugotovili v razpravi, se širi nabor objektov, ki jih bo mogoče graditi na vodnih in priobalnih zemljiščih, in sicer z gostilnami, hoteli, parkirišči, garažnimi hišami, celo s cerkvami. S koalicijskem amandmajem pa se vsemu temu dodaja še enostavne objekte. Mislim, amandma koalicije torej samo še poslabšuje že tako veliko škodo, ki se dela s predlogom zakona. In minister za interese gospodarstva gospod Andrej Vizjak pravi, da ne drži, da se s tem širi nabor vsega tega, kar se lahko gradi, da ne drži, a primerjava dosedanjega člena 37. in tem, kar se v novem predlaga z novelo, je zelo jasna; gre za resno poslabšanje režima varovanja vodnih in priobalnih zemljišč. Takšne spremembe so nesprejemljive, zato je treba koalicijski amandma zavrniti in sprejeti amandma, ki smo ga predlagali v Levici, da se črta možnost gradnje objektov v javni rabi, torej gostiln, nakupovalnih centrov, parkirišč in tako naprej na vodnih in priobalnih zemljiščih in da je gradnja kakršnihkoli, ampak res kakršnihkoli, objektov na vodnih in priobalnih zemljiščih nedovoljena, tem ne sme posegati v splošno rabo vode; torej rabo vode za pitje, kopanje, potapljanje in tako naprej. Skratka, raba vode za javno dobro. Gre torej za varovalko, ki sledi duhu zadnje ustavne spremembe, kjer je voda postala varovana človekova pravica v Sloveniji, zato bomo v Levici glasovali proti amandmaju koalicije in za amandma, ki ga je predlagala Levica. Hvala lepa. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Glasujemo.

Če bo ta amandma sprejet, postane amandma Poslanske skupine LMŠ k temu členu pod številko 3 brezpredmeten. Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanske skupine LMŠ k 2. členu pod številko 3.

Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanske skupine LMŠ k 4. členu pod številko 1, o amandmaju Poslanske skupine Levica k 4. členu pod številko 2 in o amandmaju poslanskih skupin SDS, SMC in NSi k 4. členu pod številko 3. Ker so amandmaji vsebinsko enaki, bomo o njih glasovali skupaj. Glasujemo.

Ugotavljam, da je zbor v drugi obravnavi sprejel amandmaja k 2. in 4. točki dopolnjenega predloga zakona. Sprašujem kvalificirane predlagatelje, ali nameravajo k tema členoma vložiti amandmaje.

30 minut bi rabili.

Ker k predlogu zakona matično delovno telo ni sprejelo nobenega amandmaja in ker amandmaji k prehodni in končni določbi niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obrazložitev glasu Maša Kociper v imenu poslanske. Hvala lepa, predsednik. V imenu Poslanske skupine SAB bom povedala, da bomo seveda v poslanski skupini ta zakon podprli. Smo tudi sopodpisani kot predlagatelji tega zakona in smo tudi tista stranka, ki je predlagala amandma že takrat, ko smo sprejemali Zakon o vrtcih, ki ga je predlagala koalicija. V naši državi imamo izjemno, izjemno dobro razvite javne vrtce. Osebno menim, da je to ena najboljših institucij, ki jo imamo v naši državi. Vanje vlagamo že mnogo let, ne samo finančna sredstva, ampak tudi v kadre, v razvoj, v to, da imamo vrtce, po katerih se lahko zgledujejo po celem svetu. Ponekod po svetu je trajanje tega, koliko so otroci lahko v vrtcu, omejeno, starši morajo sami pripravljati malico in ostalo, program je bolj varovanje, se pravi, čuvanje, ni pa vzgojen in razvojen, tako kot je pri nas, in to vse zahteva tudi neka sredstva. V naši državi, v naši socialni državi smo se odločili, da damo poudarek na javne vrtce. Zato se mi zdi najbolj možno logična določba tega zakona, ki pravi, da naj lokalne skupnosti, ki financirajo to dejavnost, dajo soglasje – pozor – za odprtje novih, ne za odprtje, za financiranje novih oddelkov in privatnih vrtcev. Ne gre za nikakršen poseg v obstoječe privatne vrtce in v obstoječe programe, gre za financiranje novih oddelkov in vrtcev v primeru – in to je druga varovalka –, kadar je v javnih vrtcih v tej lokalni skupnosti dovolj prostora za otroke. Gre tudi za racionalno porabo proračunskega denarja nenazadnje, predvsem pa gre za princip. Ne more se nekdo, ki je privatnik, samoiniciativno, brez da bi se s komerkoli posvetoval, odločiti, da bo odprl vrtec in lokalna skupnost, kljub temu da ima denarja dovolj, da ima javnih vrtcev dovolj, mora ta vrtec financirati v 85 odstotkih cene normalnega programa. Vsa lokalna skupnost, vse občine, vsi predstavniki občin, ta zakon podpirajo. Podpirata ga tudi dva odbora Državnega sveta in tisti poslanci, ki se tako radi pohvalite, da delate v interesu občin, bomo danes pogledali, kako boste glasovali. Hvala lepa.

Kot je že povedala kolegica Maša, v Sloveniji imamo res dobro mrežo kvalitetnih javnih vrtcev, vsem dostopnih in so za dejansko vse, ne glede na veroizpoved, ne glede na socialni status, ne glede na to, iz katerega dela države prihajajo ali pa kakšna prepričanja so. Tudi mednarodne analize kažejo na to, da smo lahko na naše vrtce res ponosni. Smo res med prvaki v Evropi in v svetu po kvaliteti javnih vrtcev. Na drugi strani pa imamo tudi privatne, zasebne vrtce, ki so lahko čisto pozitivno in dobro dopolnilo javne mreže vrtcev, ampak na vsak način pa je prav, da so občine tiste, ki so pristojne za področje vrtčevskega varstva, lahko toliko avtonomne, da same odločijo, da v primeru, ko je v javnih vrtcih dovolj mest, odločijo, v kolikšni meri ali če sploh, bodo financirale tudi zasebne vrtce. Poudarjam še enkrat, da ne bo nejasnosti. Tukaj gre za zasebne vrtce, ne za koncesionarje; se pravi, ne gre za javno mrežo vrtcev. Gre za zasebne vrtce, ki se vzpostavijo, ustanovijo na podlagi neke zasebne iniciative, in vse, kar država tukaj mora dati, je dati samo kljukico, da so pogoji in ostale stvari ustrezne. Ampak ni logike, da bi na podlagi tega bile občine primorane avtomatično financirati te vrtce, ob tem da je v javnih vrtcih dovolj mest. Ta sprememba določila spreminja samo to, da v primeru, da je v javnih vrtcih dovolj mest, lahko občina tukaj zadevo zabremza. V primeru, da pa v javnih vrtcih ni dovolj mest, se popolnoma nič ne spreminja in predvsem se ne spreminja za koncesionarje. Še enkrat: verjamem, da bo vsaka občina znala presoditi, kateri zasebni vrtci so pomembno dopolnilo in kateri ne. Jaz razumem, da se vzpostavljajo neki vrtci z alternativnimi pedagoškimi metodami, morda tudi katoliški vrtci, tudi to mora biti, absolutno. Ampak ni pa razumljivo, da bi nek enak vrtec z javnoveljavnim programom, kot ga izvaja javni vrtec, konkuriral dobesedno temu javnemu vrtcu. To na dolgi rok pomeni razgradnjo javne mreže vrtcev, a veste. Saj Saj za občine bo na dolgi rok celo ceneje, če bi imeli te zasebne vrtce, pa bi plačevali za programe 85-procentno višino. Ampak to pomeni na dolgi rok razgradnjo javne mreže vrtcev. To nam pritrjujejo vsi strokovnjaki, strokovna javnost, sindikati, združenje ravnateljev in vse občinske organizacije. pa je logično, da so proti v Združenju zasebnih vrtcev, ker na koncu koncev so zdaj dobivali kar tako denar in seveda proti je iz svojih osebnih interesov tudi Rimskokatoliška cerkev. Socialni demokrati pa verjamemo, da je treba vlagati še več denarja v javne vrtce in to javno mrežo še dodatno krepiti. Verjamem, da bo danes prevladal razum in da bo neka večina, ki veliko govori o tem, kako je treba občinam pomagati in kako je za javni sektor, vendar Hvala lepa. Željko Cigler v imenu poslanske. ŽELJKO CIGLER (PS Levica): Hvala lepa. V Levici bomo podprli zakon, s katerim se predlaga, da občine lahko zavrnejo financiranje zasebnih vrtcev, v kolikor imajo v javnih vrtcih, ki so drago financirani po prostoru, opremi in kadrih in so kvalitetni po svoji dejavnosti, dovolj prostora za vpis otrok. V kolikor v kateri občini tega ni na voljo, imajo občine razpisane koncesije in pomoč. Pomagajo jim tudi valdorfski, montessori vrtci. Nikakor da v opoziciji nismo za pluralnost pri izvajanju predšolske vzgoje, vendar zagotoviti je treba racionalno in gospodarno rabo javnih sredstev za predšolsko vzgojo in s tem zagotavljati kvalitetno, svetovno dejansko priznano tovrstno dejavnost v Sloveniji. Tu smo opozicijske stranke prisluhnile vsem občinam v Sloveniji, ki se povezujejo skozi Združenje mestnih občin, Skupnost občin in Združenje občin Slovenije. Prisluhnili smo vrtcem, ki se s tem strinjajo, in zlasti tudi staršem. Skratka, gre za racionalno in gospodarno rabo javnih sredstev, pluralizem se priznava; nikakor ne, da bi mi nasprotovali izvajanju tudi zasebne vrtčevske dejavnosti. Vendar lokalne skupnosti so dolžne – in to so praktično skoraj največji delni proračun v lokalni skupnosti –, so dolžne financirati in zagotavljati dovolj prostorov v javnih vrtcih v Sloveniji. Zaradi tega bo Levica ta zakon podprla.

Prihrani se pri stavbi, ki jo naredi zasebnik sam, in ni res, da bi vsi župani bili za tako rešitev. To je preprosto neresnica in zavajanje. Zasebni vrtci rešujejo s svojo majhnostjo in fleksibilnostjo težavo, kadar ni prostih mest. Zdaj poskusite dobiti prosto mesto v Ljubljani ali pa v okolici Ljubljane. Ni ga! Mogoče ga boste pa dobili v zasebnem vrtcu, če ga ne boste ukinili. Ni se bati konkurence, najboljši javni vrtci na svetu in v Evropi se nimajo česa bati, te konkurence, kot ste rekli. In 25 odstotkov zasebnih vrtcev je v Evropski uniji, pri nas pa le 4 odstotke; torej konkurenca je zanemarljiva. Pri pogojih, ki jih uvaja ta zakon, nihče več ne bo ustanavljal zasebnega vrtca in potem bomo v isti situaciji, kot smo bili pred desetimi, dvanajstimi leti. Iz vseh teh razlogov v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke takega zakona ne bomo podprli. Hvala. PREDSEDNIK

Hvala lepa. Podatki o tem, kje delujejo zasebni javni vrtci, kažejo, da se ti ustanavljajo predvsem oziroma izključno v urbanih središčih, kjer se lahko dobi veliko otrok in se na ta način izvaja zasebna gospodarska pobuda; skratka, pridobiva denar na račun javnih sredstev. Ti se ne ustanavljajo v večinskem delu Slovenije, to je na podeželju, obmestnih obmestnih občinah, kjer takšne ponudbe zasebnih vrtcev ni. Ni je iz enega samega razloga – ker se ne da zaslužiti. Skratka, mora iti za otroke in ne za denar. Hvala.

To je prva zgodba. Drugo, pri točki, ki smo jo prej obravnavali, Zakonu o vodah, je desnosučna stran ulice tulila, da mi gledamo na župane, kot da so neumni. mi spet nekako logika ne funkcionira tukaj pri tej gospodi, kar ubesedujejo ravnokar. Želel bi se v bistvu pogovarjati, kar sem govoril še za časa Cerarjevega mandata, o tem, kako bi v mrežo javnih vrtcev uvajali karseda široke, tudi alternativne pedagoške pristope. Ampak seveda za to bo potrebna neka druga in drugačna sestava Državnega zbora, ki upam, da jo kmalu doživim. Glasoval bom »za«. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala

45. (Za je glasovalo 40.) (Proti 45.) Ugotavljam, da zakon ni sprejet. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo s prekinjeno 10. točko dnevnega reda – tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakon o urejanju trga dela v okviru rednega postopka. Ker v tretji obravnavi amandmaji k predlogu zakona niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih v drugi obravnavi na matičnem delovnem telesu in na seji Državnega zbora, predlog zakona neusklajen.

Nadaljujemo s prekinjeno 6. točko dnevnega reda – tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti v železniškem prometu v okviru skrajšanega postopka. Ker v drugi obravnavi amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, prehajamo na tretjo obravnavo predloga zakona, to je na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen.

Sodni svet je Državnemu zboru predložil predlog za imenovanje Andreja Kmecla na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije. Predlog je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je zboru pisno poročala. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije imenuje Andrej Kmecl. Glasujemo.

Prehajamo na obravnavo Predloga sklepa o prenehanju funkcije predsedniku in imenovanju predsednice Odbora za gospodarstvo. Predlog sklepa je v obravnavo zboru predložila Poslanka skupina Stranke modernega centra.

poslanske skupine ali pa ko poslanska skupina iz koalicije preide v opozicijo ali obratno, je potrebno preveriti, kdo zaseda kakšno mesto v delovnih telesih. Tudi v tem primeru bi morali najprej se v parlamentu o tem dogovoriti in zaradi tega bom nasprotoval. Hvala lepa. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Še kdo? Ne. Zaključujem razpravo. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se v Odboru za gospodarstvo preneha funkcija predsedniku mag. Branislavu Rajiću, za predsednico pa se imenuje Matejo Udovč. Glasujemo.

Nadaljujemo sprekinjeno 12. točko dnevnega reda – tretja obravnava Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih, redni postopek. Ker je predlog zakona zaradi sprejetih amandmajev v drugi obravnavi na seji matičnega delovnega telesa neusklajen, je Vlada pripravila uskladitveni amandma k 15. členu, ki je objavljen na e-klopi. O uskladitvenem amandmaju dajem besedo predstavniku Vlade. Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovane poslanke, poslanci! Glede na to, kar je bilo že povedano, na kar sem opozoril že v petek, gre za potrebo po uskladitvi 33. člena, torej amandma k 158. členu. Zaradi tega ker je bil sprejet v drugi obravnavi na odboru amandma k 103. členu, je prišlo do neuskladitve oziroma zadeva ni usklajena. Preprosto povedano, gre za to, da se v primeru, ko nekdo podaljšuje dovoljenje, ali pa ga prvič išče, ali pa ga pridobiva za stalno, da je treba stvari izenačiti. Dejstvo je, da je Direktiva Sveta Evrope povedala, da so države članice dolžne, da zahtevajo v primeru zaposlitve tujcev oziroma državljanov tretjih držav, da zagotovijo dokazila o tem, da imajo zase in za vzdrževane družinske člane stalne in redne vire, ki zadostujejo za njihovo vzdrževanje in vzdrževanje njihovih najožjih družinskih članov, ne da bi pri tem uporabljali socialne pomoči zadevne države članice. Zato se uskladitveni amandma k 15. členu glasi tako: V 33. členu se v tretjem odstavku za besedilom »ustrezno zdravstveno zavarovanje« doda vejica in besedilo, »ki krije vse nujne zdravstvene storitve na območju Republike Slovenije«. Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: Za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje, za podaljšanje dovoljenja za prebivanje, izdajo nadaljnjega dovoljenja za prebivanje ali za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje lahko tujec izpolnjevanje pogoja zadostnih sredstev za preživljanje dokazuje sredstvi, ki si jih je zagotovil sam z delom, s pravicami iz dela ali zavarovanja, razen s povračili stroškov v zvezi z delom, z dohodki iz premoženja, z dohodki iz kapitala in iz drugih virov ali s pomočjo tistih, ki so ga dolžni preživljati, štipendijo ali s sredstvi na računu, odprtem pri banki ali hranilnici v Republiki Sloveniji ali v tujini. Četrti stavek se v tem členu črta. ZORČIČ: Hvala lepa. Želite besedo poslanke in poslanci! Ja, kolegica Janja Sluga. JANJA SLUGA (PS NP): Hvala lepa. Drži, da je predlog zakona notranje zdaj neusklajen zaradi tega, ker je prišlo do takšnega glasovanja na odboru. Ampak potrebno je povedati tudi, da je na odboru bil jasno zavrnjen amandma že takrat k 15. členu in da je amandma za novi 103.a člen v prehodne določbe prišel v resnici noter in da je Vlada tukaj imela pa možnost iti na dve strani. Ena stran je tista, ki jo je Vlada dejansko izbrala, in druga stran je tista, ki bi jo morala v resnici po našem trdnem prepričanju izbrati, ker je tako tudi predhodno bilo dogovorjeno. Na to je opozarjalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in tudi bivši državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve gospod Boštjan Šefic. s tem, kar zdaj Vlada počne, torej da uvaja nove pogoje glede višine sredstev za preživljanje tudi za tiste delavce, ki so že tukaj in ki že opravljajo in bodo prosili za podaljšanje delovnega dovoljenja oziroma dovoljenja za prebivanje, pomeni nekaj zelo jasnega; torej, da se bodo v stiski znašli gradbeništvo, prevozništvo, gostinstvo in turizem.

bi si, da bi Vlada vendarle upoštevala tudi tisto, kar so državni sekretarji iz njenih vrst ves čas opozarjali, da bi pa seveda tudi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

prvi, ker je na nek način protiljudski; drugi, ker je protidelavski. Zakaj je protiljudski? Zato, ker uvaja tako imenovan institut kompleksne krize, kompleksne krize, s katero ta vlada in minister Hojs uzakonjata nelegalne prakse, ki se jih zdaj poslužuje, se pravi, pushbackov. Pushbacki, ki niso v nasprotju samo z Ustavo Republike Slovenije, ampak s številom tudi drugih mednarodnih aktov. Te pushbacke slovenska policija na žalost izvaja, to imamo dokumentirano. V številnih poročilih številnih nevladnih organizacij, ki so monitorirale dogajanje na meji med Slovenijo in Hrvaško in potem seveda tudi dol po Balkanu in gre za izrazit nezakonit in protiustaven člen. Po drugi strani pa skuša Vlada oziroma s tem predlogom, s to novelo Vlada izkazuje zelo jasno zelo jasno svoje stališče do vseh tujce v tej državi. Kaj se dogaja z Zakonom o tujcih? Podaljšuje se rok za združevanje z družino z enega na dve leti, znižuje se oziroma izvzema se določen del prejemkov, ki jih prejemajo delavci tujci v tej državi, iz izračuna za zadostna sredstva za preživljanje, kar je tudi podlaga za združitev z družino in tako naprej. Cela vrsta ukrepov, s katerimi skuša Vlada otežiti življenje delavcev, tujih delavcev v tej državi in tudi združevanje z njihovimi družinami. Pod črto to pomeni, da so delavci, ki jih s pridom uvažamo za izvajanje del, za katerega ni delovne sile v Sloveniji, dobri za to, da delajo tukaj, ko pa ne bodo več potrebni, ko jih ne bodo delodajalci več želeli, jih pa brez težav lahko pošljemo nazaj, ker seveda brez družine marsikdo ne želi ne želi biti tako dolgo sam v neki tuji državi. To izpričuje dejansko, kakšno je stanje te vlade in tudi, kakšno je stališče te vlade do tujcev. Za konec bi rad še opozoril, da Slovenija že itak ima eno najbolj strogih ne samo tujčevskih, ampak tudi azilnih zakonodaj v Evropski uniji, in s to novelo, ki jo danes obravnavamo, gremo še nižje. S teh vidikov bomo v Levici glasovali proti temu zakonu, ker je enostavno proti ljudem in proti delavcem.

postala država z najstrožjim obmejnim režimom v Evropski uniji. Seveda bom glasovala proti. Tako kot je Matej povedal, ta zakon je izrazito naravnan protidelavsko in proti azilantom. Protidelavsko zato, ker bo dobesedno nesmiselno zagrenil življenje tujim delavcem. Recimo to, da se bodo lahko družine združevale po dveh letih namesto po do sedaj veljavnem enem letu, je res trpinčenje in tudi otrok znotraj družin – to polagam na dušo predvsem tistim, ki vam gre za otroke, Drugo, kar je pa zelo paradoksalno, pa je uvedba instituta tako imenovane kompleksne krize, ko naj bi množični prihod migrantov ogrožal delovanje države, naše vrednote, življenje prebivalstva. V kakšnem primeru bo dejansko prišlo do razglasitve te kompleksne krize, kar so v bistvu izredne razmere, in to z navadno večino v parlamentu, seveda ni dovolj jasno pojasnjeno. Ampak dejstvo pa je, da migranti še niso ohromili nobene države na svetu v delovanju, tako da ne razumemo, zakaj bi našo. Nekaj podobnega je Ustavno sodišče leta 2017 že zavrnilo, ker v praksi to pomeni pravzaprav ukinitev azilne zakonodaje, to pa je po mednarodnih konvencijah prepovedano tudi v izrednem vojnem stanju. Tako ne razumem, kam mi rinemo. Pushbacki se pa tako in tako že dogajajo, to je samo legitimacija praks, ki se v resnici že izvajajo. Seveda bom odločno glasovala proti. Hvala. PREDSEDNIK IGOR

35. (Za je glasovalo 47.) (Proti 35.) Ugotavljam, da je zakon sprejet. V zvezi s to točko dnevnega reda Vlada predlaga zboru, da na podlagi 153. člena poslovnika zbora sprejme naslednji sklep: Zakonodajno-pravna služba pripravi uradno prečiščeno besedilo Zakona o tujcih.

10. (Za je glasovalo 56.) (Proti 10.) Ugotavljam, da je sklep sprejet. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Prekinjam 67. izredno sejo zbora, ki jo bomo nadaljevali čez 30 minut, to je ob 16. uri.

Prehajamo na tretjo obravnavo predloga zakona. Prehajamo na razpravo in odločanje o posameznih amandmajih in členu. V razpravo dajem 2. člen in amandma Poslanske skupine LMŠ ter amandma Poslanske skupine Levica. Želi kdo razpravljati?

V bistvu je to še en poskus, da vas probamo v neki argumentirani debati prepričati v smiselnost tega, da se 37. člen, tako kot ga predlaga koalicija, vseeno zavrne in pusti člen nedotaknjen, tak, kot je bil do sedaj. Zakaj? Zato ker s to spremembo, ki jo vnašate sedaj, 3. in 4. točke, dveh točk, omogočate gradnjo ob obalah rek, potokov, jezer povsod po Sloveniji. V priobalnem območju celotne Slovenije. To omogočate. Mogoče niti ne veste, ampak to dejansko omogočate. In katero gradnjo? Omogočate sicer ne stanovanjske gradnje, omogočate pa gradnjo hotelov, turističnih centrov, bolnic, parkirišč, šol, vrtcev in tako dalje. Govorimo o 15-metrskem priobalnem pasu, pasu, ki ga moramo varovati; pasu, ki je pomemben za stanje površinskih voda, za z vodo povezane ekosisteme, habitate številnih rastlin, živali. Konec koncev, s tem ko boste omogočili gradnjo tik ob vodi po celi Sloveniji, boste prekinili naravne poti, onemogočili dostop, prost dostop do voda. Zato, kolegice in kolegi, ker gre, konec koncev, za Zakon o vodah, ki je bil 14 dni v javni razpravi, ki gre po skrajšanem postopku, pri katerem stroka ni bila upoštevana in ni mogla sodelovati, pa bi morala, tudi mednarodna konvencija govori o tem, ko govorimo o okolju, da je potrebno vključiti stroko, rade volje rečete o previdnostnem načelu – jaz verjamem, da vsi veste, kaj pomeni previdnostno načelo pri spreminjanju zakonodaje s področja okolja, pa še kaj vam bi lahko našteval. Ampak, zelo korektno vas vas želim pozvati, da ne izpustimo te priložnosti, da zavrnemo to spremembo vladno, pustimo zakon tak, kot je, in potem ga bomo tudi v LMŠ brez težav podprli,

Hvala, predsednik, za besedo. Po besedah ministra se Zakon o vodah ni spreminjal 18 let in potem zakon spreminjamo z javno obravnavo, ki traja 14 dni, z naknadnim dodajanjem členov po javni obravnavi, z neupoštevanjem strokovne javnosti in tako naprej. Prebral bom samo en izsek iz stališča Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Gre za ustanovo, ki izobražuje strokovnjake na področju gradbeništva, stavbarstva, prostorskega načrtovanja, vodarstva in pa okoljskega inženiringa. Kaj pišejo? »Vlaganje amandmajev in kasnejše umikanje posameznih členov, ki smo mu bili priča v zadnjih dneh, nakazuje na strokovno neutemeljenost predlaganih sprememb zakona. Povečuje se možnost za gradnjo objektov na zemljiščih, ki imajo pomembno ekosistemsko vlogo. Tovrstni posegi prekinjajo povezave v naravi, povečujejo ranljivost družbe na škodno delovanje poplav …« in tako naprej. Skratka, predlagajo, da se predlog novele umakne, da se opravi temeljita strokovna, širša javna razprava, da se povabi k razpravi vse deležnike in se potem na tej osnovi določi ustrezne spremembe novele zakona. Zato mi ponovno vlagamo amandma, ki črta ta sporni člen, predvsem iz razloga, da še enkrat premislite, ali so te spremembe ustrezne. V kolikor se ta, po našem mnenju sporni člen črta iz tega zakona, bomo zakon seveda podprli. Da ne bo pomote, ena izmed teh predlaganih sprememb, ki govori o širitvi porabe Sredstev sklada za vode, je dobra, je ustrezna in je pisana na kožo tudi občinskim skupnostim. Ta druga sprememba, ki je po našem mnenju sporna, ne odtehta koristi te prve dobre spremembe. Tako še enkrat poziv s strani LMŠ, premislite, ali ne bi bilo bolje zakon zavrniti, opraviti ustrezno strokovno, širšo javno razpravo in potem te spremembe vpeljati z nekim širšim konsenzom.

razpravo takole: znižujemo pravico do posegov na priobalnih zemljiščih. S tem stavkom je minister zavajal in manipuliral. Treba je povedati par stvari. stvari. S tem, ko vi brišete možnost, da se lahko priobalni pas zniža oziroma zoži, govorim seveda o metrih, s 10 na 3 ali kakorkoli, in da s tem utemeljujete, da vi znižujete pravico do graditve na priobalnem pasu, je milo rečeno manipulacija. Zakaj tako trdim? Ker člen oziroma besedilo zakona, ki zdaj sicer dopušča oženje tega priobalnega pasu že sedaj, vsebuje vse potrebne varovalke, se pravi, pogoje, pod katerimi to Vlada sicer lahko izjemoma določi. Treba je povedati, če ti ti pogoji, te varovalke niso izpolnjenje, Vlada lahko v vsakem primeru zavrne to soglasje investitorju oziroma prosilcu za zožitev tega priobalnega zemljišča. Tako ne ne gre za neke vrste umik političnega odločanja Vlade, tako kot je minister prej utemeljeval, ampak gre za preprosto manipulacijo, ker s tem, ko vi utemeljujete, da se

zelo zelo široko. Minister je utemeljeval, saj samo z eno alinejico dodajamo neko novo možnost. Pa ni res. To je še ena manipulacija, treba je pogledati to alinejico z vidika zakona, se pravi z Gradbenega zakona, na katerega se ta vaša novela sklicuje. V Gradbenem zakonu je zelo jasno napisano, kateri so objekti v javni rabi, ki jih zdaj vi dovoljujete brez vsakršne koli izjeme graditi na tem priobalnem zemljišču. To so objekti gostinske rabe, hotelske rabe, poslovne in upravne stavbe, trgovinske stavbe, stavbe za promet, stavbe za izvajanje komunikacij, šele nato potem pridemo do javnih površin, kot so tržnica, igrišče, rekreacijske površine, med drugim pa tudi parkirišča. Na te postavke se je minister skliceval, češ, moramo dati tako široko možnost v zakon, zato da se ne bo izpustilo kakšno igrišče ali pa da se ne bo izpustila kakšna čolnarna. Ni res! Če bi bila vaša agenda ali pa namen iskren po tem, da se vendarle zasleduje neke zelene površine na priobalnih zemljiščih, bi to tako zapisali. Da pa je stvar še bolj sporna, česar tudi niste omenili, spoštovani kolegi iz koalicije, je pa to, da objekti, k se danes gradijo kot objekti v javni rabi, se lahko čez čas zelo hitro tudi spremenijo v objekte v zasebni lasti. In če želite, gospod minister je utemeljeval, ja, preprečujemo gradnjo raznih zasebnih vil. Danes nek nastanitveni objekt, ki ga boste vi z novo spremembo seveda dovoljevali na priobalnem zemljišču, bo čez čas, čez leto, dve, tri ali pa še prej, lahko postal zasebna vila. Torej vi utemeljujete neko kvalifikacijo investitorja, češ da je javni investitor okej, ne bo posegal v to naše vodovarstveno območje, če pa je zasebni investitor, pa ni okej. To ne pije vode, če se izrazim v luči današnje točke. In še enkrat, če bi imeli iskren interes, bi v zakon zapisali možnost graditve samo nekih rekreativnih zelenih površin, ne pa, da dajete možnost širšemu lobiju, kot je hotelski lobi, gostinski lobi in tako naprej. Agenda tukaj je jasna in če želimo to preprečiti, je treba sprejeti ta amandma. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Besedo ima mag. Dejan Židan. Hvala, gospod predsednik, za besedo. Spoštovane poslanke in poslanci! Tisti, ki ste bili prisotni tudi danes dopoldan od devetih naprej, veste, da smo en del razprave porabili za to, da smo se pogovarjali, ali so doktorji znanosti verodostojni ali je verodostojen minister. Jasno, da tovrstno razpravo je nemogoče zaključiti. Pa to je bil moj motiv, da sem šel prebirat dodatna gradiva. Po teh nekaj urah, spoštovani predsednik, lahko samo to povem, da to, kar so štirje predstavniki štirih eminentnih združenj za vode, to je Slovensko društvo za zaščito voda, predsednica dr. Marjetka Levstek, Slovenski komite Mednarodnega združenja hidrogeologov, predsednik izr. prof. dr. Mihael Brenčič, Društvo vodarjev Slovenije, predsednica dr. Lidija Globevnik, Globalno partnerstvo za vodo, predsednica izr. prof. dr. Barbara Čenčur Curk, da v resnici pomeni, kar po vseh dostopnih informacijah drži. In kaj so zapisali? obenem pa opozarjamo, da predlog zakona še vedno vsebuje 2. člen, ki ogroža priobalna in vodna zemljišča. Poudarjamo, da je določba, ki na priobalnih zemljiščih omogoča gradnjo objektov v javni rabi v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, odločno preširoka in prestavlja resna tveganja za degradacijo teh zemljišč in posledično za onesnaževanje površinskih in tudi podzemnih vodnih teles, predvsem povsod tam, kjer se podzemne vode napajajo iz površinskih vodnih teles. Ob tem poudarjamo, da se bo s predlaganimi spremembami v Sloveniji začela uveljavljati praksa omejevanja dostopa do vode kot javne dobrine. Podpisnice in podpisniki ne vidimo resnih razlogov za tako hitre, po skrajšanem postopku, in tudi na tem področju premalo strokovno preverjene odločitve.« Tisto, kar oni naredijo, kar bi tudi vladna stran morala narediti, pa je, da ponudijo roko sprave. In ni prav, da roko sprave, ki omogoča, da se na tem področju, torej zaščiti voda; ob tem, da imamo vodo kot pitno dobrino zaščiteno kot temeljno človeško pravico v tem zakonu, mislim v ustavo, ob tem, da živimo v času okoljske in podnebne krize, ki se bo ravno poznala pri vodah, pa desna stran parlamenta niti ne prizna, da imamo okoljsko in podnebno krizo – mimogrede, še Vatikan to prizna, vi pa tega ne zmorete vam strokovnjaki, eminentni doktorji, eminentni strokovnjaki, ki veljajo ne samo v Sloveniji, ampak njihov ugled je tudi mednarodno prisoten, vam ponujajo roko sprave. In sicer takole napišejo, »dajemo pobudo za strokovno in javno razpravo, ki naj bo v okviru celovitega vrednotenja priobalnih zemljišč odgovori na vprašanje, katere dejavnosti in posledično objekti so začasno ali trajno možni na določenih priobalnih zemljiščih«. Ta roka sprave pomeni, spoštovane kolegice in kolegi, da v kolikor je res namen narediti korak naprej, ob tem, da pa se vsi zavedamo, da je koristno, če se denar iz Sklada za vode uporabi tudi širše za vodno področje, ponujajo roko, da se tudi na področju varovanja zemljišč in varovanja voda pride do strokovno družbenega konsenza. Res vas prosim, da to roko sprejmete. Zakaj je to potrebno – zato, ker voda je pri nas zaščitena tudi z ustavo in enostavno govoriti o eminentnih strokovnjakih, to, kar je bila razprava med 9., 11. ali 12. uro, da si niso gradiva prebrali, prosim vas lepo, tako podcenjujoče do slovenske stroke enostavno se obnašati ne smemo. Zato vas v imenu Poslanske skupine Socialnih demokratov pozivam naslednje: ali da sprejmemo ta amandma, ki to škodljivo odločbo briše in se naj opravi resna razprava, ki naj jo vodi ministrstvo ob tem, da vključi deležnike, ki so bili sedaj izključeni, ali pa, kar je sicer slabša pot, da zakon zavrnemo. V tem času tudi širša uporaba Sklada za vode žal ne bo možna. To ni nek velik korak za človeštvo, za Slovenijo in slovenski parlament, ki je točno razdeljen na pol ali pol, kar se tiče okoljske politike, je pa pomemben korak. Hvala za besedo. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Besedo ima Željko Cigler. Hvala lepa. Poglejte, kolegice in kolegi, novi 37.a člen dejansko odpira vrata za privatizacijo javnega prostora na priobalnih območjih, zato z amandmajem, ki je opozicijski, v zakon vgrajujemo ene varovalke, po katerih se za vodno soglasje za posege v prostor na teh priobalnih zemljiščih tega soglasja ne bo izdalo v primerih, če bi ti posegi pač pomenili omejevanje splošne rabe vode. Z amandmajem se tudi črta tretja točka prvega odstavka 37. člena, s katero se določa, da je na vodnih in priobalnih območjih dovoljena gradnja objektov v javni rabi, v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov. Kot smo že večkrat našteli, med te objekte se uvrščajo od gostinskih, poslovnih lokalov, obrednih lokalov, stavbe za različne storitve, za promet, parkirišča, komuniciranje in različna infrastruktura, od igrišč, tržnic in tako naprej. Skratka, gre za dosti širok nabor objektov, katerih gradnja v skladu z veljavnim zakonom bo danes prepovedana. S sprejetjem vsebine v 2. členu Predloga zakona o spremembah pa dopolnitvah Zakona o vodi bodo dovoljeni vsi posegi, ki bodo povzročili nepopravljive posledice stanju površinskih voda v Sloveniji. S predlogom zakona se dejansko povečuje obseg možnih posegov v priobalna območja. In glejte, splošna raba vode v bistvu pomeni vodo za javno dobro oziroma za pitje in vse, zlasti za pitno vodo, da se jo ohrani, predvsem pa, da se ohrani en javni prostor, do katerega lahko dostopamo vsi tudi za rekreativne, sprehajalne, drsalne, plavalne namene, karkoli že drugega. Ena od posledic predloga zakona bo, da se bo število posegov v priobalna zemljišča močno povečalo, s čimer se bo pa ta javni prostor lahko oziroma se bo posledično tudi močno zmanjšal

Hvala lepa. S strani stranke, ki vodi Vlado in ki je na nek način tudi predlagateljica tega zakona, smo v razpravi prej slišali, da kamorkoli v sosednje države ali po Evropi greste pa tam spijete kozarec vode, boste ugotovili, da je čez slovensko vodo ni. Tudi če se vam zdi, da je tako, to ni samoumevno. Na žalost že zdaj ni tako. Nekih 100 tisoč prebivalk in prebivalcev Republike Slovenije pije oporečno vodo. Lahko greste vprašat v Anhovo. Zadnjič, ko sem bil tam, pa smo se pogovarjali, če bi se v šali sestali v kafiču, pa sem jaz rekel – saj to je zdaj dovoljeno, če se pije samo vodo. So rekli – aha, to je tukaj malo bolj komplicirana stvar. In to ni bila šala, ker tam je nekoč, nedavno, iz pip pritekla voda s pH-jem odtoka iz pralnega stroja, umazanega s pralnim praškom. Ne morem razumeti, kako lahko vi, ki pravite, da ste za čisto pitno vodo, za Slovenijo, za naravo pa radi na svoje panoje slikate to slovensko neoporečno naravo in tako naprej, hkrati predlagate parlamentu zakon, kjer je med drugim predlagano, da bi se lahko na vodovarstvena območja začeli postavljati objekti, v katerih se predelujejo nevarne snovi. Vi, ki ste nasprotovali, recimo, gradnji kanala C-0 čez vodovarstveno območje, bi zdaj hkrati omogočili, da se tam pač gradijo tovarne z nevarnimi odplakami, ki lahko zaidejo tudi v podtalnico. In veste, da je to enkratno dejanje, ena nesreča se zgodi – cak, in podtalnice ni več! In se tam zgodi onesnaženje, ki ga bomo čistili desetletja. Če potegnem analogijo, v prvem mandatu Janševe vlade se je spreminjala zakonodaja glede požarne varnosti, znižali so se standardi, seveda potem se je pa zgodil požar na Vrhniki v Kemisu in takrat je bila spet ta stranka, ki je bila najbolj glasna in najbolj okoljevarstvena in najbolj obsojala, kdo vse naj »kao« tam ne bi opravil svojega dela. Tako vidimo zdaj, imate pač neko slepo teptanje standardov, neko slepo deregulacijo in gradnjo v priobalnih območjih. Pa tisto ste na srečo potem na pritisk opozicije, civilne družbe in stroke izključili, da se razumemo, da bi se lahko postavljali taki objekti na vodovarstvenih območjih. Ampak vseeno, tukaj, pri tem amandmaju, ki ga zdaj obravnavamo, ostaja veliko neodgovorjenih vprašanj, kaj točno, s kakšnim namenom, pod kakšnimi pogoji se bo postavljalo lahko v priobalna območja. Dejstvo je, da se pristojnost z vladne ravni, se pravi Ministrstva za okolje in prostor, prenaša na upravno raven, na Direkcijo za vode, in da se predlagateljstvo – tako pravijo na Direkciji za vode –, kdo lahko gradi tam, prenaša z občine na posameznike. Kar pomeni, da se bo bistveno povečalo število iniciativ, da se bo bistveno povečal pritisk na Direkcijo za vode in da bo verjetno velika proliferacija gradnje v teh zavarovanih območjih. Glede na to, kar so pred mano kolegi govorili, mi se soočamo s krizo, ki ni samo abstraktno podnebna, mi se soočamo s krizo degradacije okolja okrog nas. In ena od najranljivejših točk te krize je čista pitna voda. Mislim, da bi to moral biti nek konsenz, ki ga moramo sprejeti, ne glede na politično barvo. Je čista pitna voda, je dostop do vode, je varovanje vodnih virov in je konec koncev varovanje ljudi in objektov pred vodami. Poplave in tako naprej že zdaj veliko škode povzročijo tej državi. Tako mi enako predlagamo; ali se to črta ali pa se zakon vzame iz obravnave in naj se o tem pogovori s stroko. Eko krog je zbral podpise, ki jih imate na e-klopi, 37 strani jih je, kjer imate pod to zahtevo, ki jo zdajle predlagamo v opoziciji, podpisano praktično celotno okoljevarstveno stroko, okoljevarstveno civilno družbo in konec koncev strokovnjake od Fakultete za geodezijo in tako naprej. Jaz bom seveda to zadevo podprl, zakonu pa nasprotoval. Hvala lepa. Še kdo? Ne. Zaključujem razpravo. Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanske skupine Levica k 2. členu. Če bo ta amandma sprejet, postane amandma Poslanske skupine LMŠ k temu členu brezpredmeten.

Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi sprejetih amandmajev predlog zakona neusklajen. Prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obrazložitev glasu v imenu poslanske, Maša Kociper. Hvala, predsednik. V Poslanski skupini SAB seveda, sploh zdaj, ko ti amandmaji niso sprejeti, tega zakona ne bomo podprli. Prepričana sem, da kot v vsakem zakonu je tudi v tem kakšna dobra rešitev, mi smo jo tudi zaznali, ampak za nas je ključno, ali kakorkoli posegamo ali potencialno slabšamo kvaliteto naše pitne vode v prihodnosti. Tukaj vsi radi govorimo o tem, da smo vpisali to novo določbo, določbo o zaščiti čiste pitne vode v ustavo. Dejstvo je, da prvopodpisana pod tem predlogom je bila stranka SAB in takrat, ko smo to predlagali, nas je seveda vodilo predvsem to, da je to tako pomemben vir, pitna voda, da ga je treba zdaj zaščititi ta trenutek pred morebitnimi posegi v prihodnje. Ustavno varovanje, to, da je neka določba zapisana v ustavo, je namenjeno ravno temu, da mora biti vsaka zakonska določba, vsak predlog zakona, ki sledi po takšnem vpisu, v skladu z napisano določbo in v skladu z njenim duhom. In duh te določbe je ta, da vzpostavimo v tej državi poseben, visok način in režim varovanja pitne vode. Zato ker se kaže, kot je bilo danes že večkrat povedano, da je lahko to ena ključnih vrednot za vsako državo, tudi evropsko, v prihodnosti. In vse, kar sprejemamo v tem državnem zboru, mora biti podrejeno tej ustavni odločbi in temu, da se ta vrednota varuje. Ta zakon, kljub temu da je bila najbolj sporna določba umaknjena, še vedno ni v duhu te ustavne odločbe. Zato ga bomo v Poslanski skupini SAB, kot rečeno, zavrnili, glasovali bomo proti, hkrati pa je bila prav na naš predlog v ustavno obtožbo, ki se pripravlja, vnesena tudi določba, kjer bomo Ustavno sodišče, če bo ustavna ustavna presoja seveda sprejeta, pozvali, da se opredeli tudi do tega vprašanja. Kajti, prav Ustavno sodišče je tisto, ki bo v nadaljevanju, seveda s svojim tolmačenjem, razlagalo, kako široko sploh lahko gre zakonodajalec in kje so tiste omejitve, kjer ga ustavna določba omejuje. Tako zakona ne bomo podprli. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Edvard Paulič v imenu poslanske. Hvala, predsednik, za besedo. V fazi sprejema tega zakona oziroma novele ni bilo ustrezne javne obravnave, to je dejstvo. V fazi sprejema te novele ni upoštevano načelo previdnosti v skladu z direktivo Evropske unije o vodah. V primeru dvoma mora korist varstva voda prevladati pred vsemi ostalimi koristmi in slišali smo lahko, da dvom izraža tako opozicija, kot civilna sfera, kot tudi strokovna javnost. In kljub temu da v tej noveli obstaja ena dobra rešitev, rešitev, ki širi namen porabe sredstev Sklada za vode, ne moremo mimo te, druge, po našem mnenju sporne rešitve. Iz tega razloga absolutno v Poslanski skupini LMŠ predloga zakona ne bomo podprli. Hvala lepa. Mag. Dejan Židan v imenu poslanske. MAG. DEJAN ŽIDAN (PS SD): Še enkrat hvala za besedo, gospod predsednik. Tudi v Poslanski skupini Socialni demokrati nasprotujemo in ne bomo podprli, glasovali bomo proti tej noveli zakona. Razlogov je kar nekaj; dva tehnična. Prvi razlog, da v resnici ni bila dana strokovni in ostali zainteresirani javnosti možnost, da kvalitetno sodeluje v javni razpravi, pa bi pri tako pomembnem zakonu, ki govori o varovanju enega najpomembnejših naravnih bogastev v Sloveniji, to moralo biti. Drugi razlog je prav tako do neke mere tehničen. Poznate evropske direktive o vodah, tudi – mislim, da ta zadnja iz novembra 2020 –, napeljujejo na to, da vse, kar se sprejema, mora povečati zaščito voda, ne pa je zmanjšati. Tako obstaja tukaj kar sum ali verjetnost, da nekaj delate na Vladi, kar je v nasprotju s tem, kar sprejemate na ravni Evropske unije, pa na domačem ognjišču potem kuhate čisto drugače. Kot tretje, vrstni red sprejemanja zakonov, ki vplivajo na vodo, je povsem napačen. Ministrstvo je tudi nam v pisnem poslanskem odgovoru odgovorilo, da pripravlja zakon o javnih službah na področju vodarstva. To je zelo pomembno, ker bi ta zakon dokončno implementiral to, kar smo – mislim, da skoraj soglasno – v tem parlamentu sprejeli, torej, ustavno pravico, ki nas ščiti, pitno vodo, in jo dela kot človekovo temeljno pravico, in tega zakona še kar ni, vse, kar je pa povezano z gradnjami, pa kar naprej prihaja v ta državni zbor. Potem pa vsebinsko: to, da se v bistvu tisti, ki predlagajo, saj sedaj jih ni tukaj, pa tisti, ki podpirate, na nek način delate norca iz slovenske stroke, je nedopustno. To so ljudje, ki o nekem konkretnem vprašanju vedo več kot mi, ki tukaj sedimo. In če tako zelo enotno slovenska stroka nas pozove; prosim, bodite previdni, ne sprejeti, omogočite nam razpravo, smo pripravljeni konstruktivno sodelovati, ampak nam vsaj to omogočite, in da potem potisnete glavo kot noji pod te sedeže, na katerih sedite, je enostavno nedopustno. Nedopustno! To je tista stoka, od katere pričakujemo, da nas bo reševala, kar se tiče covida, pa tudi tam ne poslušate, to je tista stroka, ki bi nas naj reševala pri gospodarski aktivnosti, pa nas mora reševati tudi na področju varovanja naravnih bogastev. Mi, Socialni demokrati tej stroki zaupamo. Želimo si, da je glasna takrat, ko nam je to všeč ali ko nam ni všeč, in moramo vse narediti, da ji prisluhnemo. To je edina možnost, da se bomo kot družba razvijali v smer, v katero se moramo, nenazadnje, tudi zaradi naših potomcev razvijati. Zato bomo poslanke in poslanci Socialnih glasovali proti, in si res želim, da če že ni bilo v tem parlamentu sprejeto nekaj, kar je bilo v marsikateri evropski državi sprejeto; torej, da smo v času okoljsko-podnebne krize, da bi vsaj na operativnem nivoju zaščitili vodo. Tako da tega slabega zakona ne sprejmemo. Hvala vam. Hvala lepa. Luka Mesec v imenu poslanske. LUKA MESEC (PS Levica): Hvala lepa. Tudi v Levici bomo glasovali proti temu zakonu. Najprej zaradi tega, ker je protiustaven, je v nasprotju z ustavno zagotovljeno pravico do čiste pitne vode. Drugič zaradi tega, ker je v nasprotju z evropskimi direktivami, ki pravijo, da je treba varovati oziroma povečevati varovanje vodnih virov, ne pa posegati vanje, tako kot vi počnete. In tretjič, zato ker so se vsi, ki kaj vedo o varovanju vodnih virov in o umeščanju objektov v prostor izjasnili, izrekli proti temu zakonu. V razpravi, ki je zgledala približno tako kot zdaj, sem slišal nešteto dobrih razlogov, zakaj glasovati proti temu zakonu, nisem pa slišal niti enega dobrega argumenta, zakaj glasovati za ta zakon. In bi rad, da enkrat prekinemo s to prakso, da sprejemate pač neke zakone na slepo, škodljive, deregulirate, kar bo pa bo, ko bo kaj narobe, ko boste pač zastrupili kakšen vodni vir ali kaj podobnega, bomo pa videli; najprej malo cinizma pa odmikanje od tega problema, potem pa to slepo sprenevedanje.

Obveščam vas, da se bo 68. izredna seja zbora začela čez 15 minut, to je ob 16.50 Hvala